Virðulegur forseti. Hvernig líður fólki af erlendum uppruna á Íslandi? Hversu miklu máli skiptir það að finnast þú tilheyra því samfélagi sem þú býrð í? Mjög miklu. Á síðasta áratug hefur útlendingum á Íslandi fjölgað gríðarlega. Á síðustu fimm árum hefur erlendum ríkisborgurum fjölgað um hátt í 30.000 og af því eru 5.000 börn. Það er og hefur verið kostur fyrir íslenskt samfélag hversu sveigjanlegur íslenskur vinnumarkaður er. Þannig hefur fólk sóst eftir að flytja hingað og vinna þegar umsvifin eru mikil en jafnan farið annað eða aftur til síns heima þegar umsvifin minnka. Þetta er mikilvægur og góður kostur fyrir lítið velmegunarsamfélag eins og Ísland. En þegar við tökum á móti fólki sem hingað flytur með fjölskyldur sínar til lengri tíma er gríðarlega mikilvægt að fólk upplifi sig þannig að það tilheyri samfélaginu. Mikilvægt að börnum sem ganga í íslenska skóla vegni vel og hafi sömu tækifæri til að blómstra og þau börn sem hér fæðast. En hvernig líður þessum börnum í íslenska skólakerfinu? Niðurstöður PISA voru okkur enn og aftur vonbrigði, en meira um það síðar. Eina jákvæða niðurstaða PISA var að börnunum okkar líður almennt vel í skólunum. Þau telja sig tilheyra skólasamfélaginu, eru jákvæð gagnvart kennurum sínum og upplifa síður einelti en börn á hinum Norðurlöndunum. Þetta er auðvitað mjög jákvætt og ætti að vera góður grunnur til að byggja betri námsárangur á. En hvernig er það þegar við skoðum þessa sömu þætti eftir uppruna skólabarna á Íslandi? Þá eru niðurstöðurnar sláandi. Börn af erlendum uppruna í íslensku skólakerfi upplifa sig síður tilheyra samfélaginu en önnur börn. Þau telja sig mun síður tilheyra en innflytjendur á hinum Norðurlöndunum. Þarna ná Norðmenn bestum árangri og af þeim eigum við að læra. En upplifunin að tilheyra er svo sannarlega mikilvæg. Hún er grunnstoðin fyrir því að börnum vegni vel í skólakerfinu. Verkefni skólanna okkur eru mikil og það er gríðarlega mikilvægt að á sama tíma og við verðum að bæta námsárangur allra barna þá kalla þessar niðurstöður á sérstakar aðgerðir er lúta að því hvernig við tökum á móti erlendum börnum í skólakerfinu okkar. Virðulegi forseti. Í gær kynnti ríkisstjórnin gríðarlega mikilvægar aðgerðir sem byggjast á því að horft verði á málaflokk útlendingamála á heildrænan hátt með skilvirkni, mannúð og inngildingu að leiðarljósi. Ég er sammála þessum aðgerðum enda ríma þær við stefnu Framsóknarflokksins í málaflokknum. Þetta er yfirgripsmikið og efni í langa ræðu en svo að ég minnist nú á nokkra þætti þá á þarna m.a. að efla virkni fólks af erlendum uppruna með menntabrú inn á vinnumarkað sem annast mat á menntun, eflingu raunfærnimats,

Aukin áhersla verður lögð á landamæraeftirlit með þeim sem fengið hafa endurkomubann. Ráðist verður í breytingar á regluverki á sviði verndarmála til samræmingar við löggjöf á Norðurlöndunum, m.a. með afnámi séríslenskra málsmeðferðarreglna. Áherslan verður á að tryggja að verndarkerfið þjóni fyrst og fremst þeim sem búa við hvað mesta neyð. Forgangsraða á móttöku flóttafólks og fjölskyldum í viðkvæmri stöðu sem ég er að sjálfsögðu sammála og þar verður horft til kvótaflóttafólks. Virðulegi forseti. Það er alveg klárt að þegar gerðar voru nauðsynlegar breytingar á málaflokknum á síðasta þingi voru hér stjórnmálamenn sem studdu hvorki þær breytingar né virtust gera sér grein fyrir því hversu mikilvægt er að málaflokkurinn verði reglulega endurskoðaður. Við þurftum líka að sitja undir einu lengsta málþófi sögunnar. Ég hef ekki hugmynd um það hvort þeir flokkar sem greiddu atkvæði gegn því frumvarpi eða höfðu uppi stór orð séu að huga að einhvers konar stefnubreytingu. Það er bara þeirra mál.

en fyrir þau okkar sem hafa fylgst grannt með landbúnaðinum komu þessar fréttir ekki á óvart. Það sem þessi meðaltöl dylja hins vegar er að breytileikinn er mjög mikill. Þau sem hafa litlar skuldir upplifa ágæta afkomu í sögulegu samhengi þótt flestu launafólki á Íslandi myndi þykja tímakaupið lágt. En þau sem hafa nýlega fjárfest eða tekið við búskap og sitja á miklum skuldum berjast einfaldlega í bökkum. Með öðrum orðum: Eignaójöfnuður er mikill í landbúnaði á Íslandi. Það er ekkert séríslenskt fyrirbrigði. Nýlega skrifaði franski hagfræðingurinn Thomas Piketty um eignaójöfnuð meðal franskra bænda en í Evrópu hafa bændur frá austri til vesturs mótmælt bágri afkomu, enda versnaði staða þeirra verulega á síðasta ári með lækkandi afurðaverði. Hér á landi hefur ríkisstjórnin hins vegar komið að nokkru leyti til móts við stöðu þeirra í landbúnaði sem hafa fjárfest eða tekið við búum með sérstökum framlögum þar sem sérstaklega var horft til stöðu nýliða. Það var mikilvægt skref í því að viðurkenna þessa stöðu. Fleira þarf að ræða sem tengist þessu atriði, eignaójöfnuðinum, þar á meðal þá staðreynd að hluti stuðningsgreiðslna í landbúnaði er framseljanlegur milli aðila sem gerir auðvitað ekkert annað en að ýkja stöðuna enn frekar. Því greiðari leið að fjármögnun sem bændur hafa, því meiri er munurinn á milli þeirra sem eiga mikið og eiga lítið. Síðustu ár hafa stjórnvöld stigið stór skref í því að skýra stefnumörkun í landbúnaðinum. Alþingi samþykkti á síðasta ári tillögu Svandísar Svavarsdóttur matvælaráðherra að landbúnaðarstefnu í fyrsta skipti. Verkefni næstu missera er að hanna nýtt stuðningskerfi sem tekst á við raunverulegar áskoranir landbúnaðar, þ.m.t. eignaójöfnuð sem gerir nýliðun erfiða.

Fjöldi hælisleitenda og flóttafólks er orðið í stórvandamál og það vegna stefnu og úrræðaleysis ríkisstjórnarinnar sem hefur verið á hröðum flótta undan eigin vandamálum og algjöru úrræðaleysi í málaflokknum.

Því miður er ekki auðvelt að tala um málaflokkinn þar sem góða fólkið skautar fram hjá öllum staðreyndum og öskrar strax: Rasismi, rasismi. Því er eiginlega vonlaust að tala um málaflokkinn af nokkru viti.

Kulnun vegna álagsveikinda er nú þegar orðið stórvandamál í þeim skólum sem eru með flest börn af erlendu bergi brotin og þá er þetta stjórnlausa ástand að valda því að önnur börn í sumum bekkjum fá þá ekki kennslu við hæfi.

Það er verðbólga í landinu en það er líka verðbólga í yfirlýsingum, m.a. þegar kemur að útlendingamálum. Ég vil segja það hér, með nokkra reynslu í farteskinu og eftir að hafa séð ýmislegt í gegnum árin, að ég tel óskynsamlegt af okkur hér í þessum þingsal að gera útlendingamálin að kosningamáli. Það væri áfellisdómur að mínu mati yfir okkur í pólitík að geta ekki ráðið fram úr því að leysa umgjörðina utan um fólk sem vill

mennskunni, raunsæinu og að við tölum hér saman, af því að ég tel styttra á milli flokka hér í þinginu heldur en fólk mætti ætla miðað við yfirlýsingar. Það tapa allir á því að gera útlendingamál að kosningamáli. Þess vegna eigum við að einbeita okkur að því að reyna að setjast niður, fara heildstætt yfir þetta og fara í gegnum málið þannig að við skilum ákveðnum yfirlýsingum og niðurstöðu út í samfélagið sem gerir okkur öflugri til skemmri og lengri tíma. Ég vil fara í kosningar til að ræða stöðu heimilanna, ég vil fara í kosningar til þess að ræða um nýjan gjaldmiðil, ég vil fara í kosningar til að ræða orkuskipti, orkumál, atvinnustefnu, mikilvægi þess að vera með skynsamlega og hóflega skattheimtu, ræða um einkarekstur í heilbrigðisþjónustu, ræða menntamál. Það eru mörg flókin viðfangsefni sem við þingmenn fáumst við á hverjum degi. Útlendingamál eru ekki það flóknasta. Það er val

og að við gætum okkar í því, sérstaklega þegar við erum að tala um hópa í viðkvæmri stöðu. Það er staðreynd að 90% allra útlendinga á Íslandi eru ekki hælisleitendur. 90% eru ekki hælisleitendur. Helmingurinn af þeim sem koma síðan í gegnum hælisleitendakerfið er fólk frá Úkraínu. Þetta fólk höfum við ákveðið að taka út fyrir sviga. Það er velkomið og við spyrjum ekki einu sinni spurninga. Hópurinn sem eftir stendur er um 2.000 einstaklingar eða þar um bil. Því er núna haldið fram af ríkisstjórnarflokkunum, sérstaklega þeim sem er lengst til hægri, Sjálfstæðisflokknum, að álag á innviði sé þess eðlis að það megi heimfæra það upp á hælisleitendur, þennan 2.000 manna hóp. Hvaða sögu segir það okkur um uppbyggingu innviða í þessu landi, heilbrigðiskerfisins, menntakerfisins, og við getum meira að segja tekið vegakerfið, samgöngur og öll velferðarkerfin okkar, ef 2.000 einstaklingar eru þess megnugir að setja þá endanlega á hliðina? Hversu traustir eru innviðirnir okkar þá fyrir? Það er stundum talað um opin landamæri. Menn gleyma því að það eru opin landamæri þegar kemur að fólki frá Evrópu. Hingað geta 500 milljónir flutt á morgun en kjósa einhverra hluta vegna ekki að gera það. Við erum hins vegar með hreyfanlegan vinnumarkað sem þýðir að þegar atvinnustigið er hátt þá koma mjög margir og það verður þá, jú, ákveðið álag á innviði vegna þess að þetta eru tugþúsundir en ekki bara 2.000 hælisleitendur. Umræðan í samfélaginu er orðin þannig að það er orðið norm

Virðulegi forseti. Ég vil fagna þeirri heildarsýn í málefnum útlendinga og innflytjenda sem ríkisstjórnin kynnti í gær ásamt aðgerðum til að ná markmiðum sem sett eru fram undir þeirri sýn. Á síðustu árum hafa verið stigin alla vega skref í málaflokknum en þau hafa ekki alltaf verið stigin í takt. Nú er hér í fyrsta skipti tekið heildstætt utan um verkefnið og það skiptir máli. Áherslan sem lögð er byggir á mannúð og mikilvægi þess að fjárfesta í fólki með markvissri afgreiðslu umsókna og inngildingu þeirra sem hér setjast að. Þessar aðgerðir eru í fullu samræmi við stefnu Framsóknar og þann málflutning sem sú sem hér stendur hefur staðið fyrir á þingi í tíu ár. Verkefnin sem sjónum er beint að skipta allar byggðir landsins máli. Ég vil sérstaklega draga fram aðgengi að íslenskunni, ráðgjöf til starfsfólks skóla og umbætur við mat á menntun innflytjenda. Ég vil líka leggja áherslu á að við höfum víða góðan grunn undir þær aðgerðir sem sjónum er nú beint að. Sérstaklega vil ég vekja athygli á því sem framhaldsfræðslan hefur unnið að í meira en 20 ár, sennilega nær 25 árum, en þar hafa símenntunarmiðstöðvarnar sinnt íslenskukennslu og samfélagsfræðslu. Þær hafa unnið mikið frumkvöðlastarf og seinna kom Fræðslumiðstöð atvinnulífsins inn í verkefnið. Þær unnu frumkvöðlastarf þar sem skorti þekkingu og reynslu. reynslu. Byggjum á þeirri vinnu sem þar hefur verið unnin til þessa. Köstum ekki barninu út með baðvatninu. Virðulegi forseti. Í gær lagði hæstv. dómsmálaráðherra fram stórar og mikilvægar breytingar á útlendingalögum. Ríkisstjórnin kynnti samhliða því sterka sýn og heildarstefnu í útlendingamálum. Eftir þessu hefur verið kallað og afrakstur mikillar vinnu liggur nú fyrir. Ég fagna þeirri breytingu sem hefur orðið á pólitískri umræðu um verndarkerfið okkar undanfarna daga. Fleiri hafa stigið fram og lýst áhyggjum af þróun mála, gríðarlegri kostnaðaraukningu og þeirri staðreynd að íslenskar reglur eru ekki sambærilegar reglum nágrannaþjóða okkar, sem er auðvitað lykilatriði í jafn stóru alþjóðlegu verkefni og móttaka fólks á flótta er. Verndarkerfið er neyðarkerfi sem okkur ber að taka föstum tökum og setja skýrar reglur um og í senn mæta fólki af mannúð og skilningi á þeim aðstæðum sem einstaklingar eru í sem koma hingað til lands á flótta frá sínum heimahögum. Við hér á Alþingi setjum fordæmi fyrir samfélagslega umræðu um málefni einstaklinga sem sækja um alþjóðlega vernd og til mikils er að vinna að við ýtum ekki undir skautun í umræðunni, að við getum talað út frá staðreyndum og haldið okkur frá gífuryrðum, upphrópunum og ómálefnalegum skoðanaskiptum. Afleiðingar þess að aðeins heyrist í þeim sem sitja yst á sitthvorum vængnum fela í sér vonda þróun í samfélaginu okkar þar sem til verður skipting meðal hópa eftir afstöðu til mikilvægra málefna. Meiri hluti venjulegs fólks hefur veigrað sér hingað til að mæta í umræðuna vegna þess að fólki eru gerðar upp annarlegar hvatir fyrir að vilja setja skýrar reglur, skýr mörk á því hversu mikið við getum tekið í okkar fang án þess að ganga of nærri samfélaginu og innviðum okkar, að vilja bæta skilvirkni í kerfinu og fjarlægjast ósanngjarnar tafir á málsmeðferð.

Æska okkar margra hér var æði gjaldfrjáls miðað við það sem í dag er.

Náttúrupassinn var mikið hér til umræðu fyrr á árum og kostaði nú a.m.k. einn ráðherra embættið, ef ég man rétt, og nú eru nýjar hugmyndir um náttúrupassa. Rukka, rukka, segir ríkið. Meira, meira. Ég minni á að það var litla gula hænan í hnotskurn sem birtist okkur í náttúrupassaumræðunni. Enginn vildi fá náttúrupassagjald á sig, ekki flugfélögin, ekki rútufyrirtækin og ekki ferðaskrifstofurnar, en þetta var hengt um hálsinn á hótelunum

núna síðast holræsamálið sem mun kosta okkur 150 milljarða að lágmarki. Ég legg til, kæru félagar, að við förum að einbeita okkur að því að vinda ofan af þessu rukkunarblæti ríkisins

Virðulegi forseti. Við lifum í samfélagi þar sem mönnum þykir sjálfsagt að senda typpamyndir til ókunnugra kvenna, ýmist til að valda þeim óhug eða af því að þeir telja það ásættanlegt samskiptaform. Þar sem það þykir ásættanlegra að klám móti viðhorf barna og ungmenna til kynlífs en að þau sem vilja horfa á klám þurfi að velja það sjálf með nokkrum einföldum netaðgerðum. Þar sem sá sem á nektarmynd af ungri konu heldur ekki bara á vopni til að meiða hana persónulega heldur líka til að skaða starfsframa hennar og framtíðarmöguleika. Þar sem sjö tilfelli heimilisofbeldis eru tilkynnt til lögreglu á hverjum degi. Þar sem ferlið við að kæra nauðgun er þungbært og erfitt og sakfellingarhlutfall í slíkum kærum er 3,48% og ákærðir eru saklausir uns sekt er sönnuð og gætu jafnvel átt von á skaðabótum. Þar sem litlar stúlkur eru tældar af manni sem gæti verið afi þeirra til að senda honum myndir af sér við kynferðislegar athafnir og slíkt athæfi passar ekki inn í þyngsta refsiramma. Þar sem maður getur veitt konu áverka þannig að henni blæðir næstum út og haldið því fram og fengið staðfest fyrir dómi að þessir áverkar séu til komnir í samþykktum, kynferðislegum athöfnum. Þessi maður, dæmdur fyrir ofbeldi gegn konu, fær reynslulausn undir rafrænu eftirliti og er kominn heim til hennar með ökklaband þremur dögum síðar til að brjóta á henni að nýju. sem maður tekur konu kyrkingartaki, sparkar í höfuð hennar og hnakka, hrindir henni niður stiga, heldur höfði hennar undir vatni og hótar henni ítrekað lífláti en er samt ekki talinn hafa ætlað sér að drepa hana og er sleppt úr haldi. Virðulegi forseti. Þetta eru allt dæmi úr fréttaflutningi síðustu daga. Við getum ekki haft þetta svona.

eftir að hv. þm. Kristrún Frostadóttir steig inn í umræðu um útlendingamál, málaflokk sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur farið með í áratug og ekki náð að koma almennilegri stjórn á, hvort sem við lítum til sjónarmiða um mannréttindi eða bara til sjónarmiða um skilvirkni og skilvirka málsmeðferð. Nú segja Sjálfstæðismenn: Það er Samfylkingunni að kenna. Það er Samfylkingunni að kenna að við höfum klúðrað þessu. Var það Samfylkingin, virðulegi forseti, sem sat í dómsmálaráðuneytinu þegar send voru skilaboð til Venesúela um að allir gætu bara komið til Íslands og fengið hér viðbótarvernd? Nei, það var Sjálfstæðisflokkurinn. Og við vitum hvað gerðist svo þegar fólk var látið bíða og bíða vegna vandræðagangs í stjórnkerfinu og kostnaður fór úr böndunum. Hér er auðvitað ekki við fólkið að sakast heldur stjórnsýsluframkvæmdina. Hér á Alþingi hafði Sjálfstæðisflokkurinn hugann við allt annað. Hann hafði ekki áhyggjur af þeim þáttum sem voru raunverulega að setja álag á verndarkerfið. Nei, hér í þessum sal var öllu púðrinu eitt í útlendingafrumvarp sem hefur aftur og aftur drepist í nefnd vegna ósættis milli stjórnarflokkanna, vegna þess að stjórnarmeirihlutinn gat ekki komið sér saman um breytingar á því. Þegar frumvarpið var svo loks samþykkt og tók gildi þá rann auðvitað upp fyrir öllum, það sem hér hafði verið bent á, að frumvarpið skilaði ekki því hagræði og þeirri miklu skilvirkni sem Sjálfstæðismenn höfðu haldið fram. Það olli því hins vegar að fólk í viðkvæmri stöðu var látið hafast við í bílakjöllurum og gjótum meðan ráðuneytin í landinu slógust um það hvernig ætti að framkvæma lögin. Það er þessi óreiða í útlendingamálum sem fólkið í landinu hefur fengið nóg af. Það er ákall um að tekin sé stjórn á málaflokknum og Samfylkingin mun ekki skorast undan því verkefni. Það sem við munum hins vegar aldrei gera er að kenna viðkvæmustu hópum samfélagsins um það hvernig innviðir í landinu hafa verið fjársveltir og hvernig Sjálfstæðisflokkurinn og ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hafa farið með velferðarkerfið okkar og farið með almannaþjónustuna í landinu. Frú forseti. Heimilin finna í dag mikið fyrir því hvað matarkarfan er dýr, hvað vaxtakostnaður á lánum rýkur upp. Fólk bæði veit og finnur hvað gerist þegar greiðslur á lánunum hækka. Það hefur áhrif á getuna til að gera hluti sem við vildum annars vera að gera. Heimilin þurfa að forgangsraða. Þetta er líka staða íslenska ríkisins. Lán ríkisins eru dýr, skuldirnar kosta, hallinn hefur afleiðingar. Ríkissjóður Íslands er að sprengja sig á vaxtakostnaði og það hefur áhrif á getuna til að gera hlutina sem við vildum gera, getuna til að fjárfesta í þjónustu fyrir fólkið í landinu. Hallinn og dýr lán hafa áhrif á getuna til að fjárfesta í þjónustu. Þess vegna er svo mikið hagsmunamál fyrir fólkið í landinu að ríkið lækki skuldir sínar. Við eigum að koma í veg fyrir það að stór hluti útgjalda ríkisins fari í að borga af lánum. Þeir peningar geta ekki farið í neitt annað á meðan og við eigum að forgangsraða, ekki eyða bara til að eyða. Á sama tíma er almenningur á Íslandi að borga mjög háa skatta í alþjóðlegum samanburði en fjárfesting stjórnvalda í heilbrigðisþjónustu er minni en á öðrum Norðurlöndum. Biðlistar eru vörumerki heilbrigðiskerfisins. Fólk kemst ekki til heimilislæknis. Aldrað fólk fær hvorki þjónustu við hæfi heima hjá sér né kemst inn á hjúkrunarheimili. Löggæslan er veikbyggð. Lögreglumönnum á höfuðborgarsvæðinu hefur farið fækkandi. Þess vegna þarf að hætta að láta eins og það kosti ríkið ekki að skulda, að halli ríkisins skipti engu máli. Það þarf að fara vel með fjármuni ríkisins, forgangsraða í þjónustu og almannahagsmuni, hætta að eyða eins og peningar séu endalausir og að skuldir ríkisins kosti ekki

Virðulegur forseti. Fyrir um ári átti ég samtal í munnlegu fyrirspurn við hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra um förgun dýraafurða og dýrahræja. Staðan er þannig að núverandi lög og reglur ganga hreinlega ekki upp sökum þess að úrræðin vantar. Það er einungis einn brennsluofn til staðar til að brenna hræ og annar hann ekki þörf. Söfnun hræja og förgun er bæði mjög dýr og erfið í framkvæmd, m.a. vegna varnarlína. Samkvæmt svari frá hæstv. ráðherra þá eru þessi málefni lögbundin hlutverk sveitarfélaganna þar sem þessi mál falla undir úrgangsmál. En er það svo? Fyrir liggur úrskurður frá EFTA-dómstólnum um að Ísland hafi ekki uppfyllt skuldbindingar sínar samkvæmt innleiddu EES-regluverki. Í kjölfar þessa úrskurðar hefur verið umræða innan sveitarfélaganna um hvar ábyrgð á verkefninu liggi. Skilningur minn var að þetta væri að finna undir lögum um meðhöndlun úrgangs en réttara er að þetta fellur undir lög um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim. Þetta málefni er því ekki eingöngu á ábyrgð sveitarfélaganna. Hjá nágrannalöndum okkar koma sveitarfélög ekki að söfnun eða fjármögnun þeirra innviða sem þarf til þessara verkefna heldur er það framtak frá sláturleyfishöfum að sjá til þess að koma dýraleifum í lóg. Þar er því líka komið þannig fyrir að dýraleifar eru endurunnar í bæði fóður og fitu sem nýtt er til brennslu sem orkugjafi. Virðulegi forseti. Sögunni um hver beri ábyrgð á förgun dýraleifa má líkja við söguna um litlu gulu hænuna. Ríkið segir: Ekki ég, og sveitarfélögin segja: Ekki ég. En við þurfum að taka hænuna okkur til fyrirmyndar og sýna ábyrgð í þessum efnum. Í dýraleifum felast líka verðmæti sem hægt er að nýta og draga þar með úr kostnaði sem annars fellur að fullu á bændur og neytendur.

Virðulegi forseti. Hugmyndin um ríkisborgararétt á sér fornar rætur, nánar tiltekið í borgríkinu Aþenu í Grikklandi til forna þar sem einstaklingar, reyndar bara frjálsir og fullveðja karlmenn, voru viðurkenndir sem borgarar með ákveðin réttindi og skyldur. Þetta var frávik frá hugmyndinni um fólk sem þegna konunga og harðstjóra og til varð fyrirmyndarkerfi sem viðurkenndi þátttöku og ábyrgð meðlima þess. Það gekk síðan í endurnýjun lífdaga í Rómaveldi og síðan auðvitað í kjölfar frönsku og bandarísku byltinganna undir áhrifum upplýsingarinnar. Ríkisborgararéttur nær yfir hugmyndina um að tilheyra samfélagi, þjóð eða ríki. Það er ekki bara lagaleg staða heldur sameiginleg sjálfsmynd, skuldbinding við gildismat og virk þátttaka í málefnum samfélagsins, t.d. kosningum. Ríkisborgararéttur táknar réttindi og skyldur sem fylgja því að tilheyra pólitískri einingu. Undanfarið hefur fjölgað mjög í hópi þeirra sem hingað flytja í leit að betra lífi og er það ánægjuefni. Við eigum, þegar við loksins setjumst niður við það verkefni að móta okkur innflytjendastefnu, að gera upptöku íslensks ríkisborgararéttar að sérstöku markmiði þeirra sem kjósa að setjast hér að, rétt eins og gert er í Kanada. Til að svo megi verða þarf það að vera aðlaðandi, sérstaklega fyrir þau sem koma hingað með vegabréf sem veita þeim nánast full réttindi hér, þ.e. aðildarlanda EES, að verða íslenskur ríkisborgari. Það á að vera hátíðleg stund sem fólk fagnar að fá íslenskan ríkisborgararétt og við eigum að koma á fót fallegri athöfn í kringum það, í stað þess að fólk fái bara tilkynningu í tölvupósti um aðgang að Ísland.is eða hvernig sem þetta gerist í dag. Vegferðin til íslensks ríkisborgararéttar þarf líka að vera skilgreind og þar á færni í íslensku og þekking á sögu og lýðræðisgildum þjóðar og ríkis að skipa sess. Virðulegi forseti. Ríkisborgararéttur er ekki aðeins réttarstaða. Það er sameiginleg skuldbinding við þær meginreglur sem binda okkur saman sem samfélag. Hann snýst um að þekkja réttindi okkar, virða skyldur okkar og gildi, efla tilfinningu um einingu í fjölbreytileika og stuðla að velferð og farsæld lýðveldisins Íslands. Hver verður arfleifð ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur? Ef við horfum aftur til ársins 2017 þegar hún tók við og komum aftur til ársins í ár þá má merkja eina umtalsverða og að mínu mati mjög neikvæða breytingu á samfélaginu okkar. Það hefur orðið alger umsnúningur á viðhorfi fólks til fólks á flótta. Þar tel ég að ábyrgð flokks sem hefur frið og réttlæti og virðingu fyrir fólki á flótta að meintum hornsteinum sínum sé mikil í þessum efnum.

að ef við leyfum því að vera þátttakendur í samfélaginu okkar í staðinn fyrir að halda því stöðugt fram að það sé byrði á því, þá muni aðlögun og inngilding ganga mjög vel. Í stað þess að segja þeim stöðugt að þau séu ekki hluti af samfélaginu okkar, að þau kosti önnur börn eitthvað, Það er ábyrgðarhluti þeirra sem hér eru að hafa leitt þennan viðsnúning í viðhorfi fólks á Íslandi, frá því að vera að meiri hluta jákvætt gagnvart fólki á flótta

að henda flóttafólki á götuna. Það sendir skilaboð. Við sjáum grátandi konur úti á götu, þolendur mansals úti á götu. Þetta vildi ríkisstjórnin. Þetta fékk ríkisstjórnin í gegn. Nú er það allt í einu bara orðinn eðlilegur hlutur að búa til móttökubúðir fyrir flóttafólk, móttökubúðir með fangavörðum, móttökubúðir með valdbeitingarheimildum til að geyma fólk á flótta.

Meiri hlutinn telur frumvarpið fela í sér jákvæð skref í þá átt að mæta einstaklingum sem eiga í verulegum greiðsluerfiðleikum þannig að hægt verði að greiða úr skuldavanda þeirra sem hvað verst eru stödd. Það úrræði sem er til staðar í gildandi lögum hefur sannað mikilvægi sitt en nauðsynlegt er að gera breytingar á lögunum, m.a. í ljósi þess að umhverfi og þarfir umsækjenda hafa breyst nokkuð frá því að lögin voru sett árið 2010. Nefndin fjallaði að sjálfsögðu talsvert um málið og fékk gesti á sinn fund og umsagnir um málið og er greint frá því í nefndarálitinu sem liggur frammi. Það eru örfá atriði sem ég, fyrir hönd meiri hlutans, vil árétta sérstaklega í kjölfar umræðu og umfjöllunar í nefndinni. Við fjölluðum í nefndinni sérstaklega um meðferð krafna vegna námslána. Í 3. gr. gildandi laga um greiðsluaðlögun er tilgreint til hvaða krafna greiðsluaðlögun tekur. Samkvæmt ákvæðinu tekur greiðsluaðlögun m.a. til krafna Lánasjóðs íslenskra námsmanna vegna námslána að öðru leyti en því að ákveða má við greiðsluaðlögun að afborganir af þeim og vextir falli niður á greiðsluaðlögunartímanum. Með frumvarpinu er lagt til að kveðið verði á um að þeim greiðslum sem falla niður á greiðsluaðlögunartíma, ásamt vanskilaþætti kröfunnar, skuli bætt við höfuðstól. Tilgangur þessara breytinga er að tryggja skýra meðferð krafna vegna námslána þegar skuldari fær samning um greiðsluaðlögun. Í umsögn Menntasjóðs námsmanna var þessi breyting gagnrýnd. Bendir sjóðurinn á í sinni umsögn að í framkvæmd sé það þá þannig að ef námslán fara í alvarleg vanskil er undantekningarlaust farið með mál fyrir dómstóla og stefna árituð um aðfararhæfi. Með hliðsjón af því feli ákvæði frumvarpsins í sér að löggjafinn feli umboðsmanni skuldara, sem er ríkisstofnun sem tekur stjórnvaldsákvarðanir, vald til að breyta dómum dómstóla sem brjóti gegn 2. gr. stjórnarskrárinnar um þrígreiningu ríkisvalds. Meiri hlutinn bendir á, líkt og fram kemur í minnisblaði félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins, að með breytingunni er verið að lögfesta framkvæmd sem hefur verið viðhöfð lengi. Meiri hlutinn áréttar að áfram er gert ráð fyrir að lögin taki til frjálsrar greiðsluaðlögunar, þ.e. samninga um greiðsluaðlögun, og áfram er útfærð tenging við réttarfarsleg úrræði til Þá er áfram gert ráð fyrir að kröfuhafa sé heimilt að lýsa kröfu í kjölfar innköllunar í Lögbirtingablaði og njóti þannig andmælaréttar gagnvart tillögum um meðferð krafna sjóðsins. Náist ekki samningur um greiðsluaðlögun við kröfuhafa getur skuldari lýst því yfir við umsjónarmann að hann vilji leita nauðasamninga til greiðsluaðlögunar eða greiðsluaðlögunar fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði eða hvors tveggja í senn. Með hliðsjón af því telur meiri hlutinn að ekki gæti ósamræmis milli ákvæðisins og 2. gr. stjórnarskrárinnar. Nefndin fjallaði einnig um meðferð persónuupplýsinga, af því að meðal þeirra breytinga sem eru lagðar til í frumvarpinu er að lögfesta heimildir embættis umboðsmanns skuldara til að vinna með viðkvæmar persónuupplýsingar um skuldara við tilteknar aðstæður. Í umsögn Persónuverndar var á það bent að það geti verið matskennt hvaða viðkvæmu persónuupplýsingar ábyrgðaraðili teldi nauðsynlegt að miðla til þriðja aðila hverju sinni og bent er á að slík matskennd lagaákvæði geti falið í sér ákveðna hættu. Því ætti að huga að því að setja fram skýrar viðmiðanir um túlkun þeirra og slíkt hafi einungis verið gert í athugasemd við ákvæði b-liðar 13. gr. frumvarpsins.

Þannig skuli í framkvæmd unnið eftir ströngum vinnureglum við meðferð og miðlun viðkvæmra upplýsinga um skuldara og það skuli gert með þeim hætti að meðalhóf sé ávallt tryggt. Ég veit til þess að Persónuvernd hefur einmitt fundað með umboðsmanni skuldara til að fara vel yfir hvernig hægt er að ná utan um þetta svo lög séu ávallt uppfyllt. Meiri hlutinn leggur til breytingar á frumvarpinu. Í fyrsta lagi er lögð til breyting á 9. gr. Með því ákvæði frumvarpsins er lagt til að kröfuhafa verði gert skylt að endurgreiða greidda fjárhæð sem óheimilt er að taka við í greiðsluskjóli nema um fésekt sé að ræða. Hafi skuldari greitt fésekt meðan á frestun greiðslna varir ber innheimtuaðila þó ekki að endurgreiða greidda fjárhæð í ljósi þess að með greiðslu sektar hefur refsing komið til framkvæmdar. Í umsögn Skattsins var bent á að sú undantekning ætti ekki jafnframt við um vörsluskatta. Í minnisblaði frá félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu til nefndarinnar er fallist á þessa athugasemd Skattsins og lagt til að undantekningin nái jafnframt til skaðabótakrafna vegna tjóns sem samkvæmt dómi hefur verið valdið með refsiverðu athæfi, enda séu slíkar kröfur sérstaks eðlis líkt og þegar um er að ræða fésektir. Leggur meiri hlutinn því til breytingu þess efnis. Í öðru lagi leggur meiri hlutinn til breytingu á gildistökuákvæði frumvarpsins. Í frumvarpinu er lagt til að lögin öðlist þegar gildi og eigi við um umsóknir sem eru til meðferðar hjá umboðsmanni við gildistöku laganna og hafa ekki verið samþykktar. Í minnisblaði félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins til nefndarinnar er lagt til að gildistökunni verði frestað til 1. apríl 2024 með þeim rökum að gefa þurfi embætti umboðsmanns skuldara svigrúm til að bregðast í starfsemi sinni við þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu.

verður áhugavert að heyra fulltrúa þess fara yfir það. Ég sé ekki alveg fyrir mér, sérstaklega með seinni tillöguna, hvernig hreinlega hægt er að uppfylla það ákvæði, þ.e. að forðast eins og frekast er kostur að knýja umsækjanda um greiðsluaðlögun til að selja húsið sitt nema ef hægt er að sýna fram á

Ég tel að við séum að ganga hér talsvert langt í þessu frumvarpi og löngu kominn tími á að þetta sé endurskoðað eins og kom fram við umfjöllun nefndarinnar, ekki síst í ljósi reynslunnar sem umboðsmaður skuldara bar á borð fyrir nefndina og fór afskaplega vel yfir að mínu mati. Virðulegi forseti. Að framansögðu virtu leggur meiri hluti hv. velferðarnefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hef hér gert grein fyrir. Undir álit nefndarinnar skrifa, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Ásmundur Friðriksson, Bryndís Haraldsdóttir, Friðrik Már Sigurðsson, Jóhann Páll Jóhannsson, Líneik Anna Sævarsdóttir og Óli Björn Kárason.

málsmeðferð og skilyrði. Fyrsti minni hluti fagnar mörgum þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu en telur að ganga ætti lengra í ákveðnum tilvikum. Í fyrsta lagi koma til skoðunar breytingar á þeim kröfum sem ættu ekki lengur að vera undanþegnar lögum um greiðsluaðlögun. Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. laga um greiðsluaðlögun einstaklinga standa vissar kröfur utan greiðsluaðlögunar, þar á meðal kröfur vegna námslána og skulda við opinbera aðila vegna meðlags. Einstaklingar sem lenda í erfiðleikum í tengslum við skuldir af einkaréttarlegum toga, svo sem vegna húsnæðislána

Þess vegna er 1. minni hluti fylgjandi því að kröfur vegna ábyrgðarskuldbindinga á námslánum falli innan greiðsluaðlögunar eins og áformað er við umrædda endurskoðun. Fyrsti minni hluti vill þó leggja til að gengið verði lengra og séð til þess að allar kröfur vegna námslána og meðlagsskulda við opinbera aðila geti fallið undir greiðsluaðlögun til að auka líkur á því að það markmið náist að leysa greiðsluerfiðleika umsækjenda um greiðsluaðlögun.

Í tillögunni felst að áður en ákvörðun verði tekin um sölu fasteignar skuldara sem er jafnframt heimili hans þurfi að veita skuldara eðlilegt svigrúm til að útvega sér annað viðunandi húsnæði. Að undanförnu hafa verðbólga og vextir hækkað mjög á stuttu tímabili með tilheyrandi áhrifum á húsnæðiskostnað heimilanna, hvort sem um er að ræða leiguhúsnæði eða eigin húsnæði sem er fjármagnað með húsnæðislánum. Þessar hækkanir hafa nú þegar þrengt fjárhagsstöðu margra heimila talsvert. Ljóst er að þeim heimilum mun fjölga á næstunni þegar vextir losna á lánum þeirra sem náðu að semja um að festa um að festa þá tímabundið áður en vaxtahækkanir hófust á nýjum lánum og lánum með breytilegum vöxtum. Þannig munu mörg þúsund heimili að óbreyttu standa frammi fyrir stökkbreytingu á greiðslubyrði á næstu misserum.

vegna er lagt til að við 13. gr. laganna verði bætt áskilnaði um að forðast skuli eins og frekast er kostur að knýja umsækjanda um greiðsluaðlögun til að selja húsnæði sitt, nema ef hægt er að sýna fram á að hann geti keypt ódýrara en viðunandi húsnæði í staðinn og leyst þannig úr vandanum.

Umsjónarmaður skal ekki ákveða að selja skuli fasteign skuldara sem er heimili hans án þess að veita honum eðlilegt svigrúm til að útvega sér annað viðunandi húsnæði með hliðsjón af fjölskylduhögum hans og öllum öðrum kringumstæðum.“

búið að berjast með kjafti og klóm til að reyna að halda heimili sínu. Þarna geta verið undir veikindi, slys og ýmislegt annað sem getur valdið því að fólk lendir í þessum erfiðleikum. Líka

segir: Allt má bæta. Þetta gæti bætt það og það ætti ekki að vera neitt vandamál að samþykkja svona vegna þess að gott mál verður bara betra ef þetta verður samþykkt.

Virðulegi forseti. Það verður að fagna því að farið sé í endurskoðun laga um greiðsluaðlögun einstaklinga, nr. 101/2010. Umrædd lög voru sett í kjölfar bankahrunsins 2008 með því yfirlýsta markmiði að leysa úr greiðsluerfiðleikum og skuldavanda sem fjöldi einstaklinga og heimila lenti í vegna afleiðinga þess. Samhliða þeim var komið á fót embætti umboðsmanns skuldara sem var falið að veita atbeina til umleitana til samninga um greiðsluaðlögun á grundvelli laganna. Þrátt fyrir þessi háleitu markmið er ljóst að þessi lög reyndust hvergi nærri nógu vel til að leysa vanda allra þeirra sem þurftu á því að halda á sínum tíma og endurskoðun þessi er því löngu tímabær. Frá gildistöku laganna hefur fengist talsverð reynsla af framkvæmd þeirra, bæði jákvæð og neikvæð eftir atvikum. Fyrst um sinn var gríðarleg ásókn í greiðsluaðlögun vegna þeirrar örvæntingar sem þúsundir heimila stóðu frammi fyrir þá sem leiddi til mikils álags á starfsfólk umboðsmanns skuldara og þá aðila sem falið var hlutverk umsjónarmanna með greiðsluaðlögun sem í mörgum tilfellum voru ekki starfsmenn umboðsmanns skuldara heldur utanaðkomandi lögmenn sem voru fengnir til að taka slík verkefni að sér. Eftir það hefur í áranna rás dregið smám saman úr ásókn í úrræðið og á allra síðustu árum hafa umsóknir um aðstoð umboðsmanns skuldara verið mun færri en í fyrstu og jafnan vegna eðlisólíkra erfiðleika, t.d. hefur umsækjendum um húsnæðislán fækkað mikið og á síðustu árum hafa flestir þeirra verið á leigumarkaði. Ég ætla í þessari ræðu minni að rekja ýmis sjónarmið sem Hagsmunasamtök heimilanna vildu leggja áherslu á í tengslum við endurskoðun ofangreindra laga og sendu í samráðsgátt í júlí í fyrra. miður var ekki tekið tillit til neinna athugasemda og ábendinga hagsmunasamtakanna nema að mjög litlu leyti og þá aðeins varðandi búsetu- og lögheimilisskilyrði. Það er verulega miður að þannig hafi farið í meðförum þessa frumvarps því að það eru fáir ef nokkrir aðilar eða samtök á Íslandi sem þekkja áhrif og afleiðingar þessara laga á einstaklinga í greiðsluvanda og vita betur en flestir hvar skórinn kreppir. Helstu efnisatriði eftirfarandi umfjöllunar hagsmunasamtakanna voru: Búsetu- og lögheimilisskilyrði, kröfur utan greiðsluaðlögunar, synjunar- og niðurfellingarástæður, sala fasteigna umsækjenda, frestun greiðslna og meðferð krafna, réttindagæsla fyrir umsækjendur og eftirfylgni um afdrif umsækjenda. Fyrst um búsetu- og lögheimilisskilyrði. Í gildandi lögum geta þeir einir leitað greiðsluaðlögunar sem eiga lögheimili og eru búsettir á Íslandi. Eftir bankahrunið var algengt að einstaklingar sem lentu í vanda, svo sem vegna atvinnuleysis, flyttu af landi brott og þá gjarnan til hinna Norðurlandanna til að leita sér að vinnu og reyna að hefja nýtt líf. Sumir þeirra sem það gerðu hafa þó engu að síður mátt sitja undir innheimtuaðgerðum eftir að hafa misst heimili sín og allar eigur á Íslandi því að þá hafa kröfuhafar leitað til erlendra innheimtuaðila í viðkomandi löndum og falið þeim að innheimta meintar kröfur á hendur þeim einstaklingum. Þessir einstaklingar hafa stundum reynt að leita greiðsluaðlögunar til að leysa úr þeim skuldavanda, sem þannig elti þá til hins nýja heimalands eins og gamall draugur, en án undantekninga verið synjað um greiðsluaðlögun á grundvelli laga. Þannig hafa viðkomandi einstaklingar ekki setið við sama borð og einstaklingar búsettir á Íslandi og fyrir vikið lent í lakari stöðu en ella. Hagsmunasamtökin hafa margoft bent á að þetta feli í sér mismunun á grundvelli búsetu sem vandséð er að samræmist reglum EES-samningsins um frjálst flæði fólks og bann við slíkri mismunun. Það er því fagnaðarefni að verið sé að rýmka umrætt búsetu- og lögheimilisskilyrði þótt það sé ekki afnumið að fullu eins og samtökin óskuðu eftir. En a.m.k. er lagt til í frumvarpinu að heimilt verði að víkja frá skilyrði um lögheimili og búsetu hér á landi að vissum skilyrðum uppfylltum, þ.e. þeim að upplýsingar um fjárhagsstöðu skuldara erlendis liggi fyrir, að hann skuldi ekki eða í óverulegum mæli erlendum kröfuhöfum og eigi ekki húsnæði eða aðrar eignir með umtalsvert verðgildi utan Íslands nema ljóst sé að eignastaða valdi ekki vandkvæðum í greiðsluaðlögunarumleitunum. Þó að þetta sé til mikilla bóta er þetta samt það matskennt í frumvarpinu að það er ekki ljóst fyrr en á það reynir í framkvæmd hvenær og hvernig þessi undanþáguheimild yrði nýtt

en það hefur komið í veg fyrir að einstaklingar sem hafa flutt til annarra landa hafi getað leitað gjaldþrotaskipta eða nauðasamninga vegna atvika sem hafa orðið hér á landi. Þó að gjaldþrotalögin falli e.t.v. utan þeirrar endurskoðunar sem hér er þá er full ástæða til að hugað verði að þessu í samráði við dómsmálaráðuneytið, einkum vegna tengsla við úrræði umboðsmanns skuldara á grundvelli laga um fjárhagsaðstoð til greiðslu tryggingar fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskipta. Þá komum við að kröfum utan greiðsluaðlögunar. Vissar kröfur standa utan greiðsluaðlögunar, þar á meðal kröfur vegna námslána og skuldir við opinbera aðila vegna meðlags. Þegar einstaklingar hafa leitað til Hagsmunasamtaka heimilanna vegna greiðsluerfiðleika í tengslum við skuldir af einkaréttarlegum toga, svo sem vegna húsnæðislána og neytendalána, er algengt að þeir standi einnig frammi fyrir óviðráðanlegum skuldum vegna námslána eða meðlagsskulda, enda er augljóst að þegar erfitt er að standa í skilum skiptir engu máli hvers konar skuldir er þá um að ræða. Þess vegna er mikilvægt að kröfur vegna ábyrgðarskuldbindinga af námslánum falli innan greiðsluaðlögunar eins og er áformað við umrædda endurskoðun. En það þarf að ganga lengra en það og sjá til þess að allar kröfur vegna námslána og meðlagsskuldir við opinbera aðila geti fallið undir greiðsluaðlögun til að auka líkurnar á því að það markmið náist að leysa greiðsluerfiðleika umsækjenda um greiðsluaðlögun.

Þessi úrræði mætti samræma við greiðsluaðlögun með því að fella slíkar skuldir þar undir eða kveða á um samstarf á milli umboðsmanns skuldara og aðila sem hafa með höndum innheimtu þeirra til að ná fram heildstæðri úrlausn.

Huga mætti að þessu í samráði við háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti í tengslum við yfirstandandi endurskoðun þeirra laga. Þá komum við að synjunar- og niðurfellingarástæðum. Það er ótrúlegt að í 6. gr. laga um greiðsluaðlögun einstaklinga eru taldar upp í 12 liðum ýmsar ástæður til að synja um heimild til greiðsluaðlögunar en hvergi í lögunum er fjallað á svipaðan hátt um ástæður til að samþykkja heimild til greiðsluaðlögunar. Þessar synjunarástæður eru víðtækar og margar þeirra opnar fyrir túlkun sem hefur leitt til þess að þeim hefur stundum verið beitt með ósanngjörnum hætti fyrir umsækjendur. Sem dæmi má nefna að umsækjandi hafi hagað fjármálum sínum á verulega ámælisverðan hátt eða tekið fjárhagslega áhættu sem ekki var í samræmi við fjárhagsstöðu hans. Nú er það svo að það eitt að reyna að eignast húsnæði til að koma þaki yfir höfuð sér og fjölskyldu sinni hér á landi hefur nánast alltaf haft í för með sér umtalsverða áhættu. Sú sem hér stendur hefur oft lýst því sem áhættusömustu fjárfestingu í heimi að koma sér þaki yfir höfuðið á Íslandi, enda skipta dæmin sem styðja þá skoðun mína Þegar aðstæður hafa breyst til hins verra vegna aðstæðna sem almenningur ber enga ábyrgð á, eins og t.d. í kjölfar bankahrunsins og þess sem við horfum upp á núna, hafa iðulega komið fram viðhorf á þá leið að þeir sem lenda í vandanum geti sjálfum sér um kennt, að þeir hafi lifað um efni fram eða reist sér hurðarás um öxl. Því miður endurspeglast slík viðhorf í umræddri 6. gr. En hver er í raun þess umkominn að leggja mat á hvað sé óhófleg áhættutaka í landi þar sem öflun húsnæðis er næstum alltaf fjárhættuspil fyrir stóran hluta almennings? Að standa frammi fyrir því að ráða ekki við skuldbindingar sínar og eiga það jafnvel á hættu að missa heimili sitt er mikið áfall fyrir fólk sem lendir í slíku. Að viðurkenna það fyrir sjálfum sér að maður ráði ekki við slíkan vanda og svo fyrir öðrum með því að sækjast eftir hjálp til að leysa úr stöðunni er afskaplega auðmýkjandi. Að þurfa svo að gangast undir ítarlega skoðun á einkahögum sínum og reyna að uppfylla ströng skilyrði til að geta fengið einhverja aðstoð getur jafnframt verið beinlínis niðurlægjandi lífsreynsla.

til greiðsluaðlögunar og að meginreglan verði sú að samþykkja skuli umsókn um greiðsluaðlögun. Aftur á móti þurfi mikið að koma til svo að umsókn verði synjað og að ástæður til þess verði skilgreindar sem undantekningar. Að sama skapi eru í 12. gr. laganna taldar upp ýmsar skyldur sem umsækjandi skal undirgangast á meðan leitað er greiðsluaðlögunar, þar á meðal að leggja til hliðar af launum og öðrum tekjum sínum það fé sem er umfram það sem hann þarf til að sjá sér og fjölskyldu sinni farborða og segja upp samningum um útgjöld í framtíðinni sem ekki tengjast vöru og þjónustu sem er nauðsynleg honum eða heimili hans til lífsviðurværis eða eðlilegs heimilishalds. Bregðist umsækjandi þessum skyldum er hægt að fella niður greiðsluaðlögunarumleitanir hans. Þessi ákvæði eru einnig opin fyrir túlkun og eru dæmi um að í framkvæmd hafi þeim verið beitt með íþyngjandi og jafnvel niðurlægjandi hætti. Sem dæmi má nefna að umleitanir hafa verið felldar niður af léttvægum ástæðum á borð við að umsækjandi hafi keypt áskrift að teiknimyndasögum fyrir börnin sín. Þannig er raunverulegt dæmi um að áskrift að teiknimyndabókunum Syrpu fyrir níu ára barn hafi verið nóg til þess að greiðsluaðlögun væri hafnað því að, eins og viðkomandi ráðgjafi sagði með nokkrum þjósti: Það er hægt að lifa án þess að fá Syrpur. Foreldrarnir sögðu upp áskriftinni. Ég tek að sjálfsögðu undir með Hagsmunasamtökum heimilanna og legg til að þessi skilyrði verði skilgreind betur þannig að þau verði ekki til að þrengja um of að möguleikum umsækjanda og fjölskyldu hans til að lifa einhvers konar eðlilegu lífi og að allan vafa þar að lútandi skuli túlka honum í vil. Þá er það varðandi sölu fasteigna umsækjenda. Skv. 13. gr. laganna getur umsjónarmaður ákveðið að selja skuli eignir skuldara sem hann telur af sanngirni og með hliðsjón af greiðslugetu og fjölskylduaðstæðum að skuldari geti verið án. Þetta ákvæði er opið fyrir túlkun og dæmi eru um að því hafi verið beitt á íþyngjandi og niðurlægjandi hátt, svo sem með því að fyrirskipa umsækjanda að losa sig við gæludýr. Samkvæmt upplýsingum frá umboðsmanni skuldara voru 422 fasteignir umsækjenda um greiðsluaðlögun seldar á þessum grundvelli á tímabilinu 2010–2017. Hvernig í ósköpunum getur það verið lausn á vanda fólks að gera því að selja heimili sitt? Að undanförnu hafa verðbólga og vextir tekið miklum hækkunum á stuttu tímabili með tilheyrandi áhrifum á húsnæðiskostnað heimilanna, hvort sem um er að ræða leiguhúsnæði eða eigið húsnæði sem við fjármögnum með húsnæðislánum. Þessar hækkanir eru þegar byrjaðar að þrengja talsvert að fjárhagsstöðu margra heimila og ljóst er að þeim mun fara fjölgandi á næstunni, nú þegar vextir eru farnir að losna á lánum þeirra sem náðu að semja um að festa þá tímabundið áður en vaxtahækkanir hófust á nýjum lánum og lánum með breytilegum vöxtum. Þannig hafa mörg þúsund heimili staðið frammi fyrir stökkbreytingum á greiðslubyrði á undanförnum mánuðum og fleiri munu því miður bætast í þann hóp á næstu misserum. Það sem er þó ólíkt því ástandi sem skapaðist í kjölfar bankahrunsins, þegar þúsundir misstu húsnæði sitt, er að núna er mikill skortur á húsnæði hér á landi og má segja sem svo að það sé nú þegar nánast allt uppselt. Það er því full ástæða til að hafa áhyggjur af því að ef fram heldur sem horfir geti komið upp sú staða að þau sem ekki ráða við stökkbreytta greiðslubyrði og gætu misst húsnæði sitt myndu raunverulega hafa í engin önnur hús að venda og lendi einfaldlega á götunni. Þess vegna lögðu hagsmunasamtökin það til að við 13. gr. laganna verði bætt áskilnaði um að forðast skuli eins og frekast er kostur að knýja umsækjanda um greiðsluaðlögun til að selja húsnæði sitt

Lengi vel túlkuðu sumir kröfuhafar þetta þannig að þeir gætu engu að síður krafðist dráttarvaxta fyrir það tímabil sem frestun greiðslna stóð yfir en það var ekki fyrr en með dómi Hæstaréttar Íslands 8. mars 2018 í máli nr. 159/2017 sem allur vafi var tekinn af um að það væri ekki heimilt, heldur mætti aðeins krefjast samningsvaxta.

Allur gangur virðist hafa verið á því hvort gætt sé að þessu en sýnishorn af samningum um greiðsluaðlögun sem borist hafa Hagsmunasamtökum heimilanna benda til þess að svo hafi alls ekki alltaf verið. Þá eru fjölmörg dæmi um að einstaklingar sem hafa verið lengi í greiðsluaðlögunarferli en að lokum verið synjað eða samningar ekki náðst hafi þá setið uppi með mun hærri skuldastöðu en þegar þeir sóttu um úrræði vegna uppsafnaðra vaxta þannig að vandi þeirra versnaði aðeins fyrir vikið. Það er augljóslega engum greiði gerður með því að kveða á um frestun greiðslna á meðan umleitanir um greiðsluaðlögun standa yfir sem leiðir svo til þess eins að vextir hlaðast upp og hækka þær skuldir sem þá þegar voru orðnar óviðráðanlegar og þess valdandi að skuldarinn þurfti að leita greiðsluaðlögunar.

Með því er átt við að á meðan verið sé að vinna úr umsókn um greiðsluaðlögun falli hvorki vextir né verðbætur á skuldir umsækjanda. Þá komum við að réttindagæslu fyrir umsækjendur. Meðal þess sem hagsmunasamtökin hafa gagnrýnt við greiðsluaðlögunarúrræðið er að hvergi í ferlinu er gætt að því hvort þær kröfur sem umsækjendur eru krafðir um að greiða séu á lögmætum grunni reistar. Þetta átti ekki síst við í kjölfar bankahrunsins þegar smám saman kom í ljós að umtalsverður hluti lána sem fjármálafyrirtæki höfðu veitt voru með ólöglegum skilmálum og uppreiknuð staða skulda var í þeim tilvikum mun hærri en ef farið hefði verið að lögum. Þetta getur einnig átt við þegar ekki hefur verið gætt að reglum um fyrningu, svo sem vegna vaxta sem hafa mun styttri fyrningartíma en höfuðstóll kröfu vegna peningaláns. Fyrir vikið enduðu mörg slík álitamál á borði Hagsmunasamtaka heimilanna í stað umboðsmanns skuldara. Greiðsluaðlögun einstaklinga hefur því miður ekki reynst vera sú töfralausn á skuldavanda sem var gefið í skyn af hálfu stjórnvalda að úrræðið yrði þegar það var kynnt í upphafi. Það skýrist að nokkru leyti af því að hvergi í löggjöfinni er gert ráð fyrir greiningu á lögmæti þeirra krafna sem kröfuhafar myndu lýsa á hendur umsækjendum.

Samkvæmt skilgreiningu hugtaksins er umboðsmaður einhver sem tekur að sér að vera staðgengill umbjóðanda síns og gæta hagsmuna hans og réttinda til hins ýtrasta, svo sem fyrir dómstólum eða í samningaviðræðum og samningagerð við gagnaðila umbjóðandans. Þessi skilgreining lýsir alls ekki vel hlutverki umboðsmanns skuldara eins og það hefur verið framkvæmt af hálfu embættisins. Þess í stað hefur það starfað eins og milligönguaðili á milli skuldara og kröfuhafa sem einbeitir sér að því að leggja mat á hversu mikið sé hægt að láta umsækjendur greiða og ganga frá samningum við kröfuhafa þar að lútandi, sem á mun meira sameiginlegt með nauðasamningum en gæslu hagsmuna og réttinda. Sú sem hér stendur hefur stundum sagt að umboðsmaður skuldara matreiði skuldara fyrir bankana. Sú lýsing hefur því miður allt of oft átt við. Til að bæta úr þessu þyrfti að fela umboðsmanni skuldara viðeigandi valdheimildir til réttindagæslu í þágu umsækjenda. Að lokum er rétt að fjalla um eftirfylgni og afdrif umsækjenda. Að fenginni nokkurri reynslu af framkvæmd greiðsluaðlögunarmála virðist skorta talsvert á eftirfylgni með málefnum umsækjenda eftir að umsóknir þeirra hafa fengið afgreiðslu. Sem dæmi um slík mál sem hafa komið á borð Hagsmunasamtaka heimilanna má nefna tilvik þar sem í samningi var kveðið á um niðurfellingu hluta veðskulda að samningstímabili loknu þegar samningur um greiðsluaðlögun hafði verið efndur að fullu en viðkomandi vissi ekki hvert ætti að snúa sér og rakst á ýmsar hindranir í því ferli.

Þau hafa, svo að það sé sagt, hjálpað álíka mörgum og umboðsmaður skuldara þrátt fyrir að vera grasrótar- og sjálfboðaliðasamtök með aðeins eitt og hálft stöðugildi. Það eru því mikil vonbrigði að ekki sé gætt betur að athugasemdum hagsmunasamtaka sem þekkja lögin um greiðsluaðlögun einstaklinga betur en flestir aðrir,

Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um sjúklingatryggingu, frumvarpi til heildarlaga. Gildandi lög eru frá árinu 2001 og er þar kveðið á um endurskoðun sem hingað til hafði ekki farið fram. Ýmislegt hefur auðvitað breyst á þessum liðlega aldarfjórðungi. Til að mynda höfum við hér á Alþingi sett bráðabirgðaákvæði til þess að ná yfir tilteknar bólusetningar

Við þá vinnu, og fleiri atriði mætti telja, má segja að komið hafi í ljós nauðsyn þess að ráðast í gagngera skoðun, heildarendurskoðun sem við köllum, endurskoðun laganna, og

frá Sjúkratryggingum og embætti landlæknis og ráðuneyti og með þeirri samsetningu tryggt að ná sem víðtækustu samráði út frá því og til þeirra er málið varðar. Þar sem sú vinna hefur skilað sér í umtalsverðum breytingum, skulum við segja, þá er hér lagt til frumvarp til nýrra heildarlaga. Markmiðið hér er auðvitað að auka tryggingavernd sjúklinga og einfalda þeim sem þurfa að sækja bætur vegna tjóns með því að bæta hér til að mynda málsmeðferð, skýra frekar reglur og auka jafnræði. Tryggingin nær til alls heilbrigðiskerfisins, það er nýmæli, og allrar heilbrigðisþjónustu sem veitt er hér á landi og nær til þeirra einstaklinga sem verða fyrir tjóni vegna heilbrigðisþjónustu. Það er mjög skýrt, þannig að það er fjölmargt hér til bóta og markmiðið auðvitað að auka hér tryggingaverndina og gera fólki með skýrum og beinum hætti auðveldara um vik að sækja þær bætur sem fólk á rétt á. Ég ætla að rekja svona kannski þessi helstu atriði sem ég tala hér um og þær breytingar og sjónarmið að baki þeim. Hæstv. forseti. Hér í frumvarpinu er lagt til m.a. að bætur séu greiddar þeim sem gangast undir bólusetningu á Íslandi með bóluefni sem íslensk heilbrigðisyfirvöld leggja til vegna tjóns sem af því hlýst. Samkvæmt núgildandi lögum nær sjúklingatrygging ekki til tjóns vegna eiginleika lyfja nema þegar um er að ræða klínískar lyfjarannsóknir í ákveðnum tilvikum. Í faraldri Covid-19 fór fram athugun á skaðabótarétti þeirra einstaklinga sem létu bólusetja sig við sjúkdómnum ef tjón kæmi upp í kjölfar bólusetningar. Það þótti ljóst að skaðabótaréttur þeirra sem fengju aukaverkanir af völdum bóluefna var ekki nægilega tryggður í íslenskum rétti. Var því sett bráðabirgðaákvæði við lög um sjúklingatryggingu þar sem réttur vegna bólusetningar vegna Covid-19 var tryggður og ákvæði til bráðabirgða vegna bólusetningar við apabólu var svo sett síðar sem ég vísaði hér til í þeim í þeim breytingalögum sem þar áttu við, 2020 vegna Covid-19 og 2022 vegna apabólu. Með frumvarpinu hér er jafnframt gerð sú breyting að foreldrar, eða eftir atvikum forsjárforeldrar, eigi rétt til bóta vegna andláts fósturs á meðgöngu eða barns undir 18 ára aldri vegna sjúklingatryggingaatviks. Þá er í frumvarpinu lagt til að hámarksfjárhæð vegna tjóns verði hækkuð í þeim tilgangi að auðvelda tjónþola að sækja rétt sinn en núverandi verklag er með þeim hætti að tjónþola er bent á möguleikann á því að leita til ríkisins ríkisins ef hámarki bóta samkvæmt lögunum hefur verið náð til að fá tjón sitt fullbætt. Umfangsmesta breytingin samkvæmt frumvarpinu má segja að sé fólgin í því að afnema þá aðgreiningu sem gerð hefur verið eftir því hvar í heilbrigðisþjónustu tjónsatvik á sér stað. Hafi atvik orðið hjá opinberum aðila heyrir málið undir Sjúkratryggingar Íslands en að öðrum kosti heyrir málið undir vátryggingafélag þess aðila þar sem atvikið átti sér stað. Vátryggingarskylda hvílir því á þeim heilbrigðisstarfsmönnum sem starfa utan stofnana og skal beina kröfum um bætur vegna tjóns sem verður hjá þeim til vátryggingafélags hins bótaskylda. Staða tjónþola er hins vegar gjörólík eftir því hvort tjón sem bótaskylt er samkvæmt lögunum er tryggt hjá vátryggingafélagi eða heyrir undir Sjúkratryggingar. Í þeim tilgangi að bæta réttarstöðu tjónþola er lagt til hér að afnema þann greinarmun sem nú er gerður og málsmeðferð alfarið færð á hendur einnar stjórnsýslustofnunar til einföldunar fyrir

Með frumvarpinu er einnig ætlunin að skýra heimild Sjúkratrygginga til að afla gagna frá þeim sem nauðsynlegt er og að heimila stofnuninni og embætti landlæknis að miðla gögnum og upplýsingum sín á milli þegar báðar stofnanir hafa mál til meðferðar af sama tilefni. Markmiðið er að samnýta vinnu ríkisins, t.d. við gagnaöflun, og koma í veg fyrir tvíverknað stofnana. Þá er lagt til í þessu frumvarpi, virðulegi forseti, að tjónþoli þurfi að ljúka málsmeðferð á stjórnsýslustigi, og rétt að taka hér fram að áður en hann getur höfðað mál fyrir dómstólum þar sem dómstólaleiðin er mun takmarkaðri fyrir tjónþola, með þessari breytingu er rétt að taka fram að ef greiðsla Sjúkratrygginga nær hámarki samkvæmt lögunum, og hér er verið að hækka hámarksbætur,

Þess í stað verður til kostnaður stjórnvaldsins við að verjast kröfum fyrir dómi. Þessi staða veldur auknum kostnaði fyrir tjónþola, Sjúkratryggingar og dómskerfið og er frumvarpinu ætlað að koma í veg fyrir það. Hér eru fleiri atriði sem alveg er vert, virðulegi forseti, að koma inn á og kannski geri ég hér í lokin tilraun til að draga helst saman þau atriði sem reynt er jafnframt að gera í greinargerð með þessu frumvarpi til glöggvunar og útskýringa, útskýringa, til viðbótar því sem ég hef hér farið yfir varðandi til hverra frumvarpið nær, gildissvið og um bólusetningar og um að hámarksfjárhæð verði hér hækkuð og það að falla frá því að aðgreina tjónsatvik eftir því hvort

og heimila stofnunum og embætti landlæknis að deila gögnum. Þetta er mikilvægt og til einföldunar er lagt til að færa í lög heimild sjúkratryggingastofnunarinnar til að fella tryggingu úr gildi samhliða niðurfellingu heimildar til reksturs.

Þá er lagt til að sektarákvæði verði fellt úr gildi þar sem því hefur ekki verið beitt frá setningu gildandi laga og ekki skýrt hvernig ákvæðinu skal beitt raunverulega í framkvæmd. Þetta eru svona samandregið helstu helstu atriði hér, virðulegi forseti. Kostnaðarmatið á frumvarpinu liggur fyrst og fremst í því umfangi sem mögulega kemur til greina varðandi bætur vegna bólusetninga

forseta: „Rétt er að benda á að annars staðar á Norðurlöndum er ekki lögbundið hámark á bótum úr sjúklingatryggingu. Hækkun hámarksbóta eða niðurfelling þess ákvæðis væri til þess fallin að auðvelda tjónþola að sækja rétt sinn,

Í þeim tilvikum þarf tjónþoli að rökstyðja kröfu um skaðabætur með vísan til almennrar sakarreglu. Við meðferð máls hjá sjúkratryggingastofnuninni er aðkoma lögmanns óþörf og er það því íþyngjandi fyrir tjónþola að tjón

því að hér er alltaf verið að segja að við ætlum að gera þetta eins og Norðurlöndin. Gott dæmi eru hælisleitendamálin. Hvers vegna er ekki verið að gera þetta í þessu tilfelli eins og Norðurlöndin gera þetta, þ.e. að hafa ekki

væri hægt að orða spurninguna svona — af því að hv. þingmaður fór aðeins líka í tengingu við Norðurlöndin. Við erum auðvitað ekki að ganga eins langt og til að mynda í Danmörku varðandi að taka öll lyf undir. Sú ákvörðun var meðvituð um að það þyrfti meiri tíma og talið rétt að klára það sem sneri að þeim bólusetningum sem stjórnvöld hvetja til en það hefur tengingu við þetta: Af hverju ekki að nema þá hámarksákvæðið og greiða allt tjón úr sjúklingatryggingu, ef ég skil hv. þingmann rétt.

hafi glímt við svipuð tímamörk frá því að Covid skall á okkur til dagsins í dag, að þau hafi þá nýtt þennan tíma betur og það hlýtur að vera ef þessi lög eru síðan 2001 en við ætluðum að vera búin að endurskoða þau fjórum

En aftur að spurningunni. Þetta er nefnilega mjög góð spurning: Af hverju ekki að afnema hámarksákvæðið og greiða allt tjón úr sjúklingatryggingu? Hér er verið að hækka verulega hámarksbætur og sú ákvörðun var tekin meðvitað að fylgjast með áhrifum þeirra breytinga en það útilokar ekki tjónþola. Í þeim tilvikum þar sem tjón er það alvarlegt að það er augljóst að bæturnar kunni að vera hærri þá er sá réttur til staðar.

þá er hægt að sækja þann rétt. Það hefur reynt á hámarksákvæði gildandi laga í dómum Hæstaréttar og í því máli tók Hæstiréttur fram um eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar í dómaframkvæmd að löggjafinn hafi nokkurt svigrúm til að takmarka fjárhæð bóta. Þetta er vonandi hér mjög jákvætt skref fyrir tjónþola og meiri hlutann og á að geta fyrir heildina komið vel út, fyrir flesta að fá hraða málsmeðferð og bætur sem viðkomandi eiga rétt á og svo í þeim tilvikum sem kunna að reyna á hærri bætur þá er það alveg skýrt í hvaða ferli það fer í samhengi við önnur lög, skaðabótalög. Þannig að ég held að við séum að stíga hér mjög jákvæð og markverð skref fyrir fólkið og fyrir sjúklingana okkar í landinu.

Forseti. Í síðustu viku mæltu Píratar fyrir þingsályktunartillögu um umboðsmann sjúklinga. Það er mikilvægt mál sem felur heilbrigðisráðherra það verkefni að stofna sérstakt embætti umboðsmanns sjúklinga sem hefur það hlutverk að standa vörð um hagsmuni og réttindi sjúklinga. Það er óhjákvæmilegur hluti af lífinu að lenda á einhverjum tímapunkti í veikindum eða að ástvinir veikist eða deyi. Þegar það gerist er mikilvægt að til staðar sé kerfi sem grípur okkur og ferlar sem fara af stað án þess að við, á okkar viðkvæmustu augnablikum, þurfum að ganga á eftir því eða eltast við það. Það eru nefnilega fáir sem þekkja réttindi sín og skyldur þegar kemur að veikindum og missi fyrr en á reynir, hvað þá þegar um læknamistök eða vanrækslu er að ræða. Ég þekki það sjálf að slasast illa, fá rangar leiðbeiningar um það hvernig ég ætti að bera mig að eftir það og þurfa að takast á við afleiðingar þess að ná færni sem hafði glatast vegna þess tíma sem ég hafði eytt í rangri meðferð. Það getur reynst afar dýrkeypt að lenda í því, ekki einungis fyrir okkur sjálf heldur líka fyrir heilbrigðiskerfið. Eins og svo mörg okkar þekki ég það líka að vera umönnunaraðili aldraðs foreldris og að þurfa að sinna því nánast eins og um fullt og ólaunað starf væri að ræða ofan á það fulla launaða starf sem ég var í á þeim tíma. Það var vegna óaðgengileika í heilbrigðiskerfinu og langra biðlista. Það er tímafrekt fyrir aðstandendur að finna út úr því hverju sjúklingar eiga rétt á, hvaða úrræði eru í boði fyrir þá og fylgja því eftir. Það á ekki að þurfa að vera nánast full vinna fyrir aðstandendur að annast veika fjölskyldumeðlimi í velferðarsamfélagi. Við erum jú að borga ríflega skatta og gjöld alla ævi til að fjármagna velferðarkerfið sem á að vera byggt upp af sanngirni og skilvirkni. Þetta frumvarp er löngu tímabært og ég vona að það verði til þess að einhvers konar embætti sem samsvarar umboðsmanni sjúklinga verði sett á til að það verði skilvirkt og aðgengilegt. Reglulega heyrum við af því að fólk missi ástvini sína vegna mistaka eða vanrækslu í heilbrigðiskerfinu og því fylgir gjarnan saga af margra ára baráttu eftirlifenda við kerfið með tilheyrandi kostnaði fyrir þau sjálf, til lögfræðinga og til sérfræðinga sem fengnir eru til að rannsaka tilvikin ef embættin okkar gera það ekki eða gera það illa. Það er mikilvægt að bæta málsmeðferð og auka jafnræði tjónþola, hvort sem þau hafa sótt sér þjónustu heilbrigðisstofnunar í einkarekstri eða hjá hinu opinbera. Við Píratar fögnum því að með þessu frumvarpi fellur meðferð allra sjúkratryggingamála undir meðferð samkvæmt stjórnsýslulögum og sjúkratryggingastofnuninni er veitt skýr heimild til gagnaöflunar og málsmeðferðar en í gildandi löggjöf á sú meðferð aðeins við um við um atvik sem verða hjá heilbrigðisstofnunum í ríkisrekstri. Einnig er brýnt að bæta upplýsingagjöf milli stofnana eins og með þeirri heimild sem kveðið er á um í frumvarpinu, að sjúkratryggingastofnunin og embætti landlæknis geti miðlað gögnum sín á milli til að bæta málsmeðferð sjúklinga. Það mun vonandi leiða til hagræðingar, frekari skilvirkni og umbóta innan heilbrigðiskerfisins en umfram allt vona ég að þetta leiði til aukinnar sanngirni og réttlætis fyrir tjónþola.

Hæstv. forseti. Ég mæli hér í dag fyrir þingsályktunartillögu sem miðar að því að fela menningar- og viðskiptaráðherra að hefja vinnu við að stuðla að varðveislu íslenskra dansverka. Dans er list augnabliksins. Ekkert kemur í stað þess að upplifa dansverk á þeim tíma og í því rúmi sem það er flutt. Eins og með önnur sviðslistaverk er það nærvera við listamanninn sem býr til galdurinn, hrífur okkur með og veitir okkur dýpri skilning á okkur sjálfum sem er vitaskuld tilgangur listarinnar þegar upp er staðið. Það er ekki þar með sagt að það sé ekki hægt að varðveita heimildir um listaverkið og flutning þess. Tæknin hefur fært okkur fjölmargar aðferðir, svo sem myndupptökur til að miðla til framtíðarinnar því sem fór fram, en eins og kemur fram í greinargerðinni með þessari þingsályktunartillögu eru dansverk oft varðveitt á annan hátt en þann, t.d. með handritum, dansnótum, ljósmyndum, búningum, leikmunum, plakötum og teikningum. Slíkir hlutir passa oft illa inn í hefðbundin skjalasöfn. Hér á landi hefur varðveislu dansverka ekki verið sinnt sem skyldi. Myndbandsupptökur eru að mestu til staðar af verkum Íslenska dansflokksins en lítið hefur varðveist þegar kemur að sjálfstæðu danssenunni. Þetta er auðvitað menningarsögulegt slys því að hér hefur dansinn verið í gríðarlegri sókn síðustu áratugi og mikilvægt er fyrir menningu þjóðarinnar að heimildir um þennan uppgangstíma séu varðveittar. Við verðum því að gera betur. Við þurfum ekki að leita langt að fyrirmyndum að því hvernig þetta er gert því að á hinum Norðurlöndunum er staðið mun betur að þessum málum heldur en hér og væri gott ef við gætum sett okkur það markmið að nálgast það sem þar gerist. Mig langar til að grípa niður í BA-rannsókn listdansarans Þorgerðar Atladóttur, með leyfi forseta. Hún segir: „ …mörg íslensk dansverk hafa glatast þótt til séu upplýsingar og/eða heimildir um þau. Önnur dansverk er erfitt að nálgast því aðstandendum er ekki kunnugt um hvar gagnaskrár gæti verið að finna. Sá staður sem helst ætti að geyma gögn um íslensk dansverk, Leikminjasafn Íslands, hefur fá sem engin dansverk á skrá, sérstaklega þegar kemur að sjálfstæðu senunni. Stofnunin er undirmönnuð og -fjármögnuð.“ — þ.e. undirmönnuð og undirfjármögnuð — „Úrbóta er því þörf í málefnum um varðveislu dansverka á Íslandi og með stefnumótun ráðuneytis gæti verið lagður góður grunnur að varðveislu framtíðarinnar.“ Orð eru til alls fyrst. Í greinargerð með þessari tillögu er ráðherra hvattur til að hefja samtal við fagfólk innan greinarinnar um hvernig verði best að þessu staðið. Best er ef hægt er að hefjast handa sem allra fyrst því að á meðan ekkert er gert erum við að tapa menningarverðmætum og leyfa þeim að glatast í augnablikinu. Þótt augnablikið sé dýrmætt og ekkert komi í stað þess getum við þó gert okkar besta til að varðveita heimildirnar um það. Út á það gengur þessi tillaga. Ég vil svo að lokum segja, hæstv. forseti, að það er ánægjulegt fyrir mig persónulega að standa hér og mæla fyrir þingsályktunartillögu því að það gerði ég síðast fyrir 25 árum og fimm dögum eða 16. febrúar 1999. Það hafa svo sem ekki verið mörg tækifæri til þess þennan aldarfjórðung, svo að það sé nú sagt. Það mál snerist um að álykta um að skipa skyldi nefnd fagaðila og aðila úr menntamálaráðuneyti, viðskiptaráðuneyti og utanríkisráðuneyti til að skoða hvernig íslenska ríkið gæti stutt útflutning á íslenskri dægurtónlist. Tími slíkra hugmynda var ekki kominn árið 1999 þannig að það mál var andvana fætt og komst ekki út úr nefnd. Ég vil að lokum þakka meðflutningsfólki mínu fyrir stuðninginn og vona að þessi tillaga hljóti brautargengi í gegnum nefndir þingsins og verði að lokum send til ráðherra sem tillaga frá Alþingi.

sem snertir á mikilvægri varðveislu menningarverðmæta og menningarsögu í víðu samhengi. Elstu heimildir um dansa á Norðurlöndunum eru frá Íslandi og það er íslenskum bókmenntum að þakka að svo snemma er getið um dans. Fyrsta heimildin er frá 11. öld. Dans og dansþekking varðveitist t.d. í samfélaginu í hreyfigeymd. Á fyrri hluta 18. aldar var bannað að dansa á Íslandi vegna þess að dans þótti leiða til lauslætis og var það talið stuðla að því að fjöldi dansa hvarf úr þjóðmenningu og við eigum í rauninni ekki danshefð nema að litlu leyti.

Væri t.d. hægt að ímynda sér að slík varðveisla væri nákvæmari en bara myndbandsupptaka? Og einnig að dansar geymdust jú til forna með kennslu milli kynslóða, sér þingmaðurinn fyrir sér einhverja slíka geymd?

til þeirra sem best þekkja þessi málefni. Mér skilst að jú, það sé hægt að varðveita og skrásetja dans með þrívíddartækni en til þess þarf dansarinn að vera með búnað á sér.

er í pípunum þar og verður sjálfsagt æ auðveldara þegar fram í sækir að varðveita þessa þessa áhrifaríku listgrein. Eins og staðan er í dag þá eru danshöfundar að varðveita ýmislegt í tengslum við danssýningar sínar. Ég þekki t.d. til þess að það er einn ákveðinn íslenskur danshöfundur sem hefur mjög sérstaka aðferð, sem byggir einmitt á stafrænni tækni, til að varðveita sína dansa og er í rauninni í fararbroddi á heimsvísu en það er í rauninni bara hluti af hennar listsköpun

Ég þakka góð svör hv. þingmanns. Í þingsályktunartillögunni segir að varðveisla á myndbandsupptökum krefjist sérstakrar vinnu sem danshöfundar hafi sjaldnast tök á að sinna. Sér þingmaðurinn fyrir sér að til komi einhvers konar sérhæfing skrásetjara verka í hreyfimyndaformi og jafnvel fleiri sviðsverka í framhaldi, svo sem eins og gjörningalistar eða leiksýninga o.s.frv.?

Það kostar peninga að gera hluti almennilega. Auðvitað er hægt að taka hluti upp á símann sinn en það er ekki það sem er verið að tala um hér. Það sem verið er að tala um er að þetta sé gert á „professional“ hátt og þannig að sómi sé að og að þetta varðveitist í bestu mögulegu gæðum.

að tryggja að danssýningar væru varðveittar og hefðu þá einhverja „resorsa“ á bak við það til að taka upp eða nota þá tækni sem er til staðar á hverjum tíma til að varðveita sýningarnar.

Forseti. Tiltölulega einfalt en stórt frumvarp þegar allt kemur til alls. Flutningsmenn ásamt mér eru Andrés Ingi Jónsson, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir,

þá sé það óleyfilegt án samþykkis viðkomandi. Þetta kemur ekki í veg fyrir skrumskælingu eða skopmyndateikningar eða eitthvað svoleiðis, eitthvað sem er augljóslega ekki ætlað að

í formi gamalla myndbanda jafnvel sem dúkka upp og geta varpað ýmsu ljósi, nýju ljósi, óraunverulegu ljósi, á líf fólks, einhver gömul VHS-spóla sem fannst og eitthvað svona dularfullt og því um líkt sem getur valdið alls konar usla.

Það skal ávallt fylgja tilvísun í upprunalegt verk sem er þá með endurgerðinni. Það eru ákveðin aukaáhrif af þessari grein sem ég ég myndi vilja spá um að verði áhugaverð. Við þekkjum það öll í tískumyndablöðum þegar það er verið að gera svona módel sem stilla sér upp og eru rosalega fín og falleg. Það er búið að breyta öllum myndunum en það er samt verið að sýna eins og þau séu raunveruleg og við eigum að trúa því að þetta sé raunveruleg manneskja, sem er það ekki. Ef eitthvað er þá gæti þetta jafnvel breytt því að þarna þarf að sýna þá upprunalegu myndina áður en henni var breytt. Það er líka stórt mál þegar allt kemur til alls. Að lokum er kannski flóknasta greinin upp á það að gera að heimilt er án endurgjalds að gera rafræn eintök af verki sem hefur verið aflað með lögmætum hætti, enda sé tilgangur slíkra eintaka að útbúa sjálfvirkar gagnagreiningar eða vinna málfræðilegar og tölfræðilegar upplýsingar. Óheimilt er að nota slík eintök í öðrum tilgangi. Þetta snýst í rauninni um það að ég kveiki á sjónvarpinu og horfi á einhvern þátt sem ég verð rosalega uppnuminn af eða mér finnst rosalega merkilegur og ég ákveð að flytja og búa til ljóð að ég var svo hrifinn af því sem ég var að upplifa. Alla jafna þarf ég ekkert endilega geta þess hvaðan ég fékk þennan drifkraft til þess að semja ljóðið. Það er ekki nema að það sé í rauninni augljóst að það séu nægilega stórir hlutar nýja verksins sem vísa í gamla verkið, af því að ég er jafnvel að púsla saman einhverjum uppljómunum eða reynslu minna fyrri ára með þessu nýja sem ég var að nota til þess að vera drifkraftur til að búa til þá nýtt ljóð.

Þetta er, held ég, mjög nauðsynlegt frumvarp þegar allt kemur til alls og við þurfum að hugsa aðeins um það sem er að fara að gerast á næstu árum á þessum vettvangi. Evrópusambandið er að fara að samþykkja gervigreindarregluverkið sitt, væntanlega núna í apríl, þar sem komið er inn á hluta af þessu

Upphæðin sem hann er að biðja um er 5–7 trilljónir dollara. Þegar maður reynir að setja það í eitthvert samhengi hvers konar upphæð það er í íslenskum krónum eru það milljón milljarðar.

Kannski vitna ég bara í að einhvers staðar verða vondir að vera o.s.frv. Internetið kom og skilaði gríðarlegum framförum en líka áskorunum. Gervigreindin mun gera það líka og áskoranir eru risastórar og þetta frumvarp nálgast í rauninni augljósustu vandamálin sem við ættum að grípa strax áður en það er tilefni til eða meira tilefni til. Ég vonast til þess að nefndin grípi þetta tækifæri

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni þetta mjög svo mikilvæga og tímabæra, og jafnvel aðeins of seint fram komna í hinu stóra samhengi, frumvarp. Mig langar að spyrja út í 1. gr. frumvarpsins þar sem stendur að endurgerð af einstaklingi sé óheimil án samþykkis viðkomandi einstaklings eða afkomenda hans ef viðkomandi er látinn.

Það getur einnig komið til að það séu aðrir rétthafar að einhverju leyti að ímynd einstaklings. Er þetta kannski eitthvað sem við

Þetta myndi t.d. þýða að það hefði verið óleyfilegt að teikna Hemma Gunn þarna upp í áramótaskaupinu af því að hann getur ekki gefið leyfi sitt.

fólk myndi augljóslega sjá að þetta er ekki viðkomandi aðili heldur einhver skopmyndagerð af viðkomandi eða þess háttar. Ég held að það sé í alvörunni bara góð hugmynd að draga línuna þarna og segja bara: Fyrirgefið, það er of alvarlegt að geta sett einhvern fram á þann hátt að fólk geti haldið að þetta sé raunverulega manneskjan sem er þarna er þarna myndgerð eða hljóðgerð eða eitthvað þess háttar, að við höldum línunni. Ég myndi giska á það alla vega. Hitt yrði allt of flókið, held ég.

Það sem fyrir mér vakti með spurningunni var kannski að árétta það hvort afkomendur væru einhvern veginn skilgreindir, t.d. í einhvern lið eða eitthvað slíkt, þar sem við reiknum með að þetta verði til framtíðar, hvort það séu þá afkomendur í þriðja lið eða annan lið eða jafnvel bara börn og kannski þá allir afkomendur, því eins og í þessu dæmi sem ég nefndi var jú leitað samþykkis nokkurra afkomenda en ekki allra, þannig að þessi birting kom illa við afkomendur sem ekki vissu af henni. Eins og hv. þingmaður segir þá er þetta svo gríðarlega viðkvæmt mál að það er kannski spurning hvort aðgát í nærveru sálar, hvort við þurfum ekki að skýra það mjög vel hverjar þær sálir eru sem hafa þarna nærveru sem við þurfum að taka tillit til. Forseti. Já, og gæti orðið enn þá flóknara með einhvern sem lést árið 1700 og eitthvað og á ansi marga afkomendur, þannig að vissulega mætti kannski skilgreina þetta betur eins og bara með beina erfingja eða eitthvað þess háttar,

í nefndaráliti, ég skil það svona dálítið eftir, en uppleggið er einmitt bara afkomendur sem eru þá afkomendur allir. Ég held að það sé ágætisviðmið en nefndin má endilega skoða þetta betur og umsagnaraðilar

og mér finnst þurfa að vera háar kröfur á þessu af því að þetta varðar einmitt bara þau tilfelli þar sem verið er að gera einhvern raunverulegan. Allt annað er enn þá mjög opið og aðgengilegt sem slíkt.

(vísitala neysluverðs án húsnæðis). Með mér á frumvarpinu eru flokksfélagar mínir, þau Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Í upphafi þingvetrar þegar við lögðum fram okkar þingmannamál var öllum öðrum þingmönnum boðið að vera meðflytjendur á þessu máli en enginn þáði.

hnekkt úr vísitölu neysluverðs. Frá því í desember árið 2021 hefur verðbólga mælst yfir 5% á ársgrundvelli. Frá miðju síðasta ári, 2023, hefur verðbólgan verið að skaga í hátt í 10%

við höfum verið að lifa hér við algjört ófremdarástand á húsnæðismarkaði þar sem í rauninni er vitað og hefur alltaf verið vitað að bara það að taka húsnæðisliðinn út úr útreikningi á neysluvísitölunni

í rauninni alveg nákvæmlega sama hvernig hún kemur fram við þegnana? Skiptir það hana engu máli hvort við erum að borga 3% meira eða minna í vaxtakostnað?

vegna þess og við skulum átta okkur á því hversu gríðarleg áhrif það hefur í rauninni á lánakjörin, bæði hvað varðar greiðslubyrði óverðtryggðra lána og höfuðstól verðtryggðra lána. Það myndast keðjuverkandi áhrif sem leiða til enn frekari hækkana á húsnæðisverði. Þessi þróun hefur leitt til aukinnar greiðslubyrði heimilanna og verulegra höfuðstólshækkana á verðtryggðum lánum. Það verður að koma í veg fyrir þann tvíverknað sem felst í því að hækkandi húsnæðisverð hafi áhrif á vísitölu neysluverðs,

Allir muna hvaða skelfilegu afleiðingar verðbólgan hafði á verðtryggð lán fjölskyldna landsins í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Þar tvöfölduðust skuldir heimilanna á einni nóttu og jafnvel ríflega það. Hátt í 15.000 fjölskyldur misstu heimili sín í kjölfarið. Þetta má aldrei gerast aftur, aldrei. En í hvað er að stefna akkúrat núna? Jú, verðbólgan er komin núna undir 7%. Frábært, hallelúja. Seðlabankastjóri heldur samt sem áður og þrátt fyrir það stýrivöxtunum enn í 9,25%. Það myndi skipta heimili og lítil og meðalstór fyrirtæki jafnt sem sveitarfélög og ríkissjóð sjálfan milljarða króna samanlagt ef við næðum þessum vaxtakostnaði niður um 2,5–3 prósentustig. Ríkissjóður einn og sér er að greiða 117 milljarða á ári í vaxtagjöld.

Hvers vegna að hanga svona eins og hundar á roði á þessum húsnæðislið þegar við höfum séð að núna frá í rauninni aldamótum þá hefur einu sinni á þessu tímabili húsnæðisverð lækkað og það var í kringum hrun? Í kjölfarið á hruninu lækkaði húsnæðisverðið. En hvers vegna? Þá dældust heimili fjölskyldnanna inn í græðgisvæddu leigufélögin. Íbúðalánasjóður seldi fasteignirnar í kippum til græðgisvæddra leigufélaga þannig að í rauninni var framboðið mörgum sinnum meira en eftirspurnin. Fæstir gátu í rauninni fengið greiðslumat eða látið sig dreyma um það að fjárfesta í fasteign á næstunni enda hefur sú verið raunin. Þess vegna er rosalega einkennilegt að standa hér núna og vera að horfa fram á það að í stað þess að bankarnir séu að hrynja innan frá þá eru þeir í rauninni að blóðmjólka heimili og lítil og meðalstór fyrirtæki landsins með okurvöxtum, algjörum okurvöxtum. Við erum að sjá stórfellda stórfellda fjármagnsflutninga frá fjölskyldum og venjulegum heimilum í samfélaginu til bankakerfisins, til bankanna sem eru svo verndaðir algerlega hreint og skinhelgir að það má ekki einu sinni láta þá taka þátt í okkar sameiginlegu baráttu gegn þessum gegn þessum vanda sem ríkir í efnahagsmálunum með því að hækka hjá þeim bankaskattinn í 0,88%, taka þannig 30 milljarða kr. og þurfa ekki að bæta við frekari lántökum þótt við værum að takast á við áskoranir eins og það að taka utan um Grindvíkinga.

Það er eins og með svo margt annað sem kemur í formi svona, hvað á ég að segja, við skulum líta á þetta og við skulum skoða hitt. Það væri nú gaman ef þetta væri hinsegin en ekki svona og kannski ættum við að gera þetta hinsegin, ekki svona, e.t.v. og allt það.

Hver erum við hér? Til hvers erum við kosin hér? Hvers vegna stend ég hér? Ég er kjörinn fulltrúi. Íslenska þjóðin — það eru kjósendur sem hafa valið sér valdhafana hér. Við erum löggjafi. Okkur er í lófa lagið að taka utan um samfélagið í heild sinni og færa fjármuni í átt að réttlæti og jafnræði en ekki stórkostlegri misskiptingu og auðsöfnun á fárra hendur. En það er svona. Það er náttúrlega svona þegar pilsfaldakapítalistinn ræður hér ríkjum. Það er alveg stórmerkilegt í rauninni að þeir sem sigla skútunni og standa í brúnni skuli vera í rauninni vinstri flokkur, Vinstrihreyfingin – grænt framboð,

hluti af hennar ræðu þá við stefnuræðu þáverandi forsætisráðherra var nákvæmlega að það að láta fátækt fólk bíða eftir réttlætinu væri það sama og að neita því um réttlæti. Hér hefur fátæku fólki verið neitað um réttlæti undir þessari stjórn þessa forsætisráðherra sem þetta mælti hér fyrir sjö árum síðan, neitað um þetta réttlæti í tæp sjö ár.

enn að bíða eftir réttlætinu. Við í Flokki fólksins myndum ekki hika við að ganga í troðfullar fjárhirslur auðmagnsins til þess að þeir tækju frekari þátt í okkar sameiginlegu verkefnum og tækju frekari þátt í samfélaginu. En við skulum átta okkur á því að til að sporna gegn hörðustu áhrifum verðbólgunnar á heimilin þá auðvitað myndi skipta alveg gífurlega miklu máli að við losuðum húsnæðisliðinn út úr neysluvísitölunni. Með slíkri breytingu má draga verulega úr mældri verðbólgu, og hver vill það ekki, núna þegar við erum að fara að eygja það að það er að koma fram lækkun, hún er að sýna sig? Við erum búin að ná verðbólgunni niður núna, niður fyrir 7%,

einstaklinga og fjölskyldna sem eru með föstum breytilegum vöxtum eru núna að fara að stökkbreytast á þessu ári og hafa í rauninni gert líka á síðasta ári þar sem þó nokkuð margir eru þegar að berjast um í þessu snjóflóði og reyna að moka sig upp úr því en eina í rauninni ráðið sem lántökum hefur verið bent á að nýta sér til þess einmitt að komast upp úr snjóflóðinu og reyna að bjarga heimili sínu, hvað skyldi það nú vera annað heldur en að skipta yfir í verðtryggt lán? hvað skyldi það nú vera annað heldur en að skipta yfir í verðtryggt lán? Og hvað þýðir það nú aftur? Jú, ef þú hefur myndað einhvern eignarhluta í eigninni þinni þá tekur það ótrúlega skamman tíma í verðbólgu- og okurvaxtasamfélagi að éta þann eignarhluta upp. Það tekur líka ótrúlega skamman tíma að breytast þannig að greiðslubyrði sem í dag er viðráðanleg af því að þú ætlar að fórna eignarhlutanum þínum með því að taka verðtryggða lánið — það tekur ekki mörg ár að þú sért í rauninni kominn í nákvæmlega sömu afborganir og þú varst þegar þú varst að reyna að bjarga þér frá þeim og síðan bara hækka þær og bara hækka meira og meira. Þú lengir bara í hengingarólinni en algerlega í lok dags ertu þarna hengdur, það eru algerlega hreinar línur.

skiptir algjörlega höfuðmáli og myndi koma í veg fyrir flest af því sem hér hefur verið sagt. En það er alveg eins með þetta og nánast allt annað sem við höfum sagt hér í Flokki fólksins þegar við byrjuðum að vara við verðbólgubrjálæðinu sem við sáum að var handan við hornið hér strax í upphafi árs 2020, ég og hv. þm. Guðmundur Ingi Kristinsson, þá vorum við tveir þingmenn í Flokki fólksins. Þá strax byrjuðum við að vara við því að hugsanlega værum við að fara að taka á okkur verðbólguskot, hugsanlega værum við virkilega að gera það vegna þess að þá vorum við að glíma við Covid-faraldur, það var að brjótast út stríð. Það voru allar forsendur fyrir því að við myndum taka á okkur verðbólguskot.

Hér værum við í lágvaxtaumhverfi og það væri ekkert sýnilegt árin fram undan um að það yrði nokkur breyting á því. Hér bara draup smjör af hverju strái og hér voru bara allir glaðir og hér var allt í blóma en þrátt fyrir það hafði

Svo er náttúrlega líka þetta sem við spyrjum okkur að þar sem verðbólga nú er komin niður fyrir 7% og aftur á móti stýrivextir í 9,25%, eftir hverju er verið að bíða með því að lækka stýrivextina? Eftir hverju er verið að bíða með það? Er það þessi ótti við láglaunafólkið? Er það þessi ótti við starfsmennina sem núna eru í kjaraviðræðum? eru í kjaraviðræðum? Er það óttinn við að þau verði svona ofboðslega kröfuhörð, svona rosalega frek, þau sem hafa í engu fylgt í launum þeim hrikalegu hækkunum sem hafa dunið yfir allt samfélagið? Við vitum það öll bara á matarkörfunni hversu stökkbreytt hún er að verða. En nei, það er nefnilega svo athyglisvert sem það er að forystumenn verkalýðshreyfingarinnar komu strax fyrir jólin með alveg ótrúlega metnaðarfulla og glæsilega samstöðu inn í allar kjaraviðræðurnar og voru tilbúin að leggja allt á sig, allt á sig, jafnvel núna ekki krónu í launahækkanir, en hins vegar áttu allir að taka þátt, það átti að vera þjóðarsátt, það áttu allir að taka þátt. áttu allir að vera með til þess að við næðum niður þessari verðbólgu, til að við myndum í rauninni sjá vextina lækka vegna þess að hagur okkar allra felst í því.

Það er bara alrangt. Hagstofan heldur þegar til haga vísitölubreytingum án húsnæðis og því ætti stofnunin að geta breytt framkvæmdinni til samræmis við þetta frumvarp án mikillar fyrirhafnar. Það er bara þannig. Þessi húsnæðisliður hefur verið inni í vísitölu neysluverðs svona til að tryggja þá sem eiga, eins og Sjálfstæðisflokkurinn vill gjarnan gera, þeir sem eru hagsmunagæslumenn fyrir auðvaldið og þá sem eiga.

þá er eins gott að hafa þarna þennan húsnæðislið til að tryggja í rauninni eignarhlutinn. En núna er eignarhluturinn að étast upp hvort heldur sem er. Það verður áfram hægt að birta opinbera vísitölu neysluverðs með húsnæðislið þótt við tækjum þar út. Við getum alltaf borið það saman vegna þess að við erum með reikniformúluna, líkanið fyrir hvort tveggja. tveggja. Um þetta segir t.d. í umsögn, við höfum fengið umsagnir og um þetta segir í umsögn Hagsmunasamtaka heimilanna um frumvarpið frá 152. löggjafarþingi, með leyfi forseta: „Hagstofan birtir nefnilega vísitölu neysluverðs bæði með og án húsnæðis svo langt aftur sem mælingar ná og greiningaraðilar gætu því eftir sem áður stuðst við hvora þeirra sem þeir vilja frekar nota. Jafnframt myndi breytingin hafa þau raunverulegu áhrif að árshækkun verðtryggðra skuldbindinga myndi strax lækka … “ Takið eftir, myndi strax lækka. Svona til gamans ætla ég aðeins að fara í smá sögu, tala um húsnæðisliðinn með því að segja ykkur svolítið eins og t.d. að vísitala neysluverðs stendur núna í 607,3 stigum, en vísitala neysluverðs á húsnæði stendur í 495,6 stigum. Vísitölurnar byrjuðu í 100 stigum árið 1988.

Með þessum húsnæðislið hefur vísitala neysluverðs, frá því við byrjuðum þessar mælingar, hækkað í rauninni neysluna um 22,6%. Vísitala íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu stóð í 988,4 stigum í október en hún nær aftur til ársins 1994. Hún hefur því hækkað úr 100 stigum í 1.000 stig á 30 árum, tífaldast. Eins

en árin 1994–1999 var mjög lítil breyting á vísitölunni og hélst hún nánast allt tímabilið í þessum 100 stigum þar til hún rauf 110 stiga múrinn í janúar 1999. Ég velti fyrir mér, af hverju ætli hún hafi getað staðið svona jöfn þarna, hvað voða stöðugleiki var þá í kortunum? Það breytir ekki þeirri staðreynd að það hafa verið uppi

einhver svona heildarmiðgildi af leigumarkaði sem er náttúrlega í algeru rugli hérna líka eins og við vitum og ég veit ekki alveg hvernig á að reikna það út. Hins vegar veit ég að sú reikniformúla sem hér er viðhöfð til þess í rauninni eins, virðist vera, að hækka neysluvísitöluna sem mest og best má — þá langar mig líka að segja eitt: Það er svolítið athyglivert hvernig okkur tekst að reikna einföldustu hluti. Þetta er í annað sinn á jafn mörgum árum sem Hagstofan hefur í rauninni gefið út villandi upplýsingar um fólksfjöldann í landinu. Núna töpuðu þeir 13.000 einstaklingum sem allt í einu voru ekki til staðar lengur en í fyrra voru þeir minnir mig 10.000. Ég verð að segja að þeir verða nú kannski bara að fara að handtelja hausana ef það er svona sem þeim gengur að hafa hlutina á hreinu. Þess vegna segi ég: Það er kominn tími til að við tökum þennan húsnæðislið út úr neysluvísitölunni. Það er kominn tími til að við sjáum raunverulega að að verðbólgan taki dýfu niður, færi núna úr þessum tæplega 7% og kannski væri einstaklega fallegt að fá að sjá hana fara allt niður í 5,5%. Ég trúi því ekki að það yrði þá hægt að halda stýrivöxtum enn í 9,25%.

frá því að lenda undir fallhamrinum. Virðulegur forseti. Stærsti einstaki orsakavaldur verðbólgu er sífellt hækkandi húsnæðisverð. Þetta veldur keðjuverkandi áhrifum sem leiða til þess að greiðslubyrði heimilanna þyngist og lánin hækka til muna. Verðbólgan nú er 6,7% en væri komin niður í 5% ef ekki væri fyrir áhrif hárra vaxta á húsnæðislið vísitölunnar. Það væri áhugavert að reikna út hvað húsnæðisliðurinn í vísitölunni hefur kostað íslensk heimili og fyrirtæki en þar er um háar upphæðir að ræða. Og til hvers? Hverjum er það til gagns að íslensk heimili séu að borga hærra vöruverð og hærri vexti til að ná niður verðbólgu sem þarf ekki að vera 6,7%, svo að ekki sé minnst á hversu mikið hærri hún hefur verið á undanförnum rúmum tveimur árum en ef húsnæðisliðurinn hefði ekki verið í vísitölunni? Við vitum svo sem hverjum það er til gagns. Það blasir við í hagnaðartölum ýmissa stórfyrirtækja, svo að ekki sé minnst á bankana, hver er að græða á því að halda verðbólgu sem hæstri á Íslandi.

Samkvæmt íslenskri nútímaorðabók er neysluvara skilgreind sem vara sem framleidd er til neyslu. Ef ég slægi upp ensku skilgreiningunni á „consumer product“, með leyfi forseta, þá kemur upp í lauslegri þýðingu, þar sem þingmálið er íslenska: Vara sem keypt er af einstaklingum eða heimilum til neyslu. Það er erfitt að halda því fram að húsnæði sé neysluvara. Húsnæði er nauðsyn sem fólk hefur ekki val um að kaupa. Öll þurfum við þak yfir höfuðið. Hins vegar er það neysla sem snýr að afnotum af húsnæðinu, eins og t.d. rafmagn og hiti, en ekki húsnæðið sjálft. Leiga og afborganir lána sem greiddar eru fyrir afnot af húsnæði í hverjum mánuði gætu einnig átt heima í vísitölunni en ekki vísitala húsnæðisverðs því að þar er um notkun og þar með neyslu húsnæðis að ræða. Það eru nákvæmlega engin rök fyrir því að skilgreina húsnæðisverð sem neyslu, enda allt annað sem er í vísitölu neysluverðs, sem eru smærri hlutir sem saman mynda stóra upphæð. Í alls konar þrautum eru stundum settar fram myndir þar sem ein passar ekki. Það gæti t.d. verið mynd af osti, mjólk, húsi og rjóma og spurt hvað eigi ekki heima þar. Svarið er augljóst, húsið passar ekki inn í þessa mynd. Ef sams konar mynd væri sett upp með neysluvísitöluna blasir við að húsnæðisliðurinn passar engan veginn inn í hana. Flokkur fólksins hefur lengi barist fyrir því að húsnæðisliðurinn verði tekinn út úr vísitölunni og það er ánægjulegt að sjá að þessi skoðun er að öðlast meira fylgi. Við sem viljum taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni erum krafin um rök en í raun ætti þetta að vera öfugt. Það þarf að færa mjög sterk rök fyrir því að hafa húsnæðisliðinn í vísitölunni en þau hef ég ekki heyrt. Svo að talað sé inn í aðstæðurnar sem við sem þjóð stöndum frammi fyrir núna eru a.m.k. tvenn mjög sterk rök fyrir því að húsnæðisliðnum sé kippt úr vísitölunni án tafar. Í fyrsta lagi er það staðreynd að gríðarlegar vaxtahækkanir Seðlabankans hafa snúist upp í andhverfu sína. Verðbólgan væri komin niður í 5% ef ekki væri fyrir áhrif þeirra háu vaxta á húsnæðislið vísitölunnar sem eiga að vinna gegn verðbólgunni. Þetta náttúrlega nær ekki nokkurri einustu átt. Það er ekki heil brú í þessu. Í öðru lagi er nauðsynlegt að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni, náttúrlega helst af öllu fyrir fullt og allt en þó ekki væri nema tímabundið, því að sú hækkun sem líklega verður vegna aukningar á eftirspurn sem innflæði Grindvíkinga á fasteignamarkaðinn mun valda, sem er einsdæmi og hefur lítið sem ekkert að gera

með tilheyrandi afleiðingum. Þetta innflæði má kalla einskiptisaðgerð sem á því ekki að hafa áhrif á vísitöluna, verðbólgu eða vaxtahækkanir sem allar hafa langvarandi áhrif. Þess vegna er nauðsynlegt að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni án tafar.Fjármögnunarúrræði fyrir Grindvíkinga má ekki hafa áhrif á afkomu heimilanna í landinu sem mörg hver eru komin á ystu nöf og það má ekki ýta þeim fram af henni. Að því sögðu ítreka ég að náttúrlega er löngu orðið tímabært að taka húsnæðisliðinn alfarið úr vísitölunni áður en hann veldur meiri skaða en orðið er, eins og þetta frumvarp Ingu Sæland og Flokks fólksins mælir fyrir um. um. Svo er það í raun kaldhæðnislegt í ljósi þess hve mikil baráttan hefur verið fyrir því að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni að vandinn er í raun ekki vísitalan heldur það að vísitalan hafi áhrif á lánin okkar. Við búum við þau ósköp hér að vera með verðtryggð lán. Án þeirra myndum við hafa litlar sem engar áhyggjur af vísitölunni eða því hvað hefur áhrif á hana.

Við þurfum náttúrlega að útrýma verðtryggingunni en húsnæðisliðurinn í vísitölunni væri mikilvægt fyrsta skref sem við þurfum að taka strax, áður en skaðinn verður meiri en hann er þegar orðinn.

„Íbúar í Reykjanesbæ búa við langhæstu lóðarleigu á landinu eða 2% af lóðarmati, samanborið við 0,5% á Akureyri og 0,2% í Reykjavík. Sveitarfélagið sjálft veitir þó 25% afslátt til þeirra sem leigja af því. Íbúar á Ásbrú“ — sem er gamla varnarsvæðið „njóta ekki þess afsláttar. Íbúðarlóðir á því svæði fékk ríkið að gjöf við brottför bandaríska hersins árið 2006.

Þau sem greiða lóðarleigu til sveitarfélagsins og njóta 25% afsláttar greiða hins vegar 112.241 kr. í Keflavík og 104.456 kr. í Njarðvík.

2264, 678. mál), segir að lóðarleiga ríkisins í þéttbýli Reykjanesbæjar sé almennt 2% af lóðarmati í samræmi við gjaldskrá sveitarfélagsins.

Flutningsmenn leggja því til að fjármála- og efnahagsráðherra verði falið að veita íbúum á lóðum í eigu ríkisins í þéttbýli Reykjanesbæjar sama 25% afslátt af lóðarleigu og þeir íbúar sem leigja

bæjarstjórn Reykjanesbæjar hafði fyrir mörgum árum síðan forgöngu um að reyna að fá fram lækkun á þessari leigu

standa. Þegar maður les og ber saman sveitarfélögin þá slær í augun að horfa á þær tölur sem þarna birtast. Eins og kemur fram í greinargerðinni með þingsályktunartillögunni

lóðarleigu. Þetta eru sláandi tölur að lesa, að það sé verið að rukka íbúa Reykjanesbæjar af hálfu ríkisins á svæði sem er kannski ekki í sterkri félagslegri stöðu.

Mér finnst að ríkið þurfi að fara eftir því sem hér er verið að ræða um og kemur fram í þessari þingsályktunartillögu um að samræma a.m.k.

Í mínum huga er það okur að leggja á slíka lóðarleigu í einu sveitarfélagi sem er í engu samræmi við það sem önnur sveitarfélög eru að gera. Þess vegna ætti ríkisvaldið að taka sér tak og laga þetta. Ríkið getur aldrei og á aldrei að vera mesti okrarinn. Ríkið þarf að gæta sannmælis í þessu og vera sanngjarnt í álagningu á þá íbúa sem búa á svæði sem ríkið fékk gefins. Þeir eru búnir að fá þetta gefins, ríkið er búið að hirða úr þessu svæði á annan tug milljarða í sölu á eignum en skilur svo íbúana eftir með hæstu lóðarleigu á Íslandi. Virðulegur forseti. Ég hef svo sem ekki meira um málið að segja. Ég þakka fyrir að félagar mínir hafi verið tilbúnir til að leggja fram þessa þingsályktunartillögu með mér.

Hér erum við að tala um að lækka lóðarleigu á svæði sem er í mikilli uppbyggingu eins og staðan er núna en á sér þá forsögu að hafa verið varnarsvæði og ríkið tekið það yfir við brotthvarf hersins. Mér finnst þetta vera sanngirnismál.

góð vinna á Ásbrú þar sem eignir hafa verið teknar í gegn og þeim komið í not. Fasteignaverð þarna hefur hækkað verulega og þjónusta er einnig að aukast. Háskólasvæðið hefur orðið vinsælla með hverju árinu sem líður.

verið eignaminna fólk sem hefur verið að fá fasteignir á góðu verði. Þó að fasteignaverð hafi sannarlega hækkað og þarna sé verið að taka eignir í notkun sem eru umtalsvert dýrari heldur en þegar sú vegferð hófst þá er þetta líka svæði sem félagslega séð hefur þurft að ná sér svolítið upp þó að við horfum fram á betri tíma hvað það varðar. Ég ætla svo sem ekki að fara í löngu máli yfir tillöguna, enda fór flutningsmaður ágætlega yfir hana, en bara lýsa því yfir að ég er henni samþykkur. Ég er alveg sannfærður um að ef allir leggjast á eitt þá ætti ríkið að geta leiðrétt

Ég velti fyrir mér hvort ríkið sé að horfa til einhvers konar samræmis varðandi svipaða þætti annars staðar á landinu. Það væri áhugavert að vita og fá svona einhverja heildarsýn hvað það varðar,

það kann að koma á seinni stigum þegar þessi vegferð heldur áfram. Ég held að það væri til mikils sóma fyrir Alþingi að samþykkja þessa tillögu og hvet auðvitað bara ráðuneytið og þá sem fara með málið þar að skoða þetta ofan í kjölinn. Best væri auðvitað að það þyrfti ekki atbeina Alþingis, að það yrði bara farið í það að skoða þessi mál og þau leidd til lykta.

það að aðrir þingmenn í kjördæminu, þó að þeir séu ekki á þessari þingsályktunartillögu, og aðrir þingmenn hér á þingi hljóti að sjá að hér er um sanngirnismál að ræða sem ætti ekki að vera mikið mál að leiðrétta.

Virðulegi forseti. Er aldur besta leiðin til að meta hæfni einstaklinga? Ef einstaklingur hefur náð 18 ára aldri, svokölluðum fullorðinsaldri, en lögum samkvæmt er það sjálfræðis- og fjárræðisaldur, er þá málefnalegt að setja aldursskilyrði í lög umfram sjálfræðis- og fjárræðisaldurinn til að takmarka réttindi einstaklinga einungis aldursins vegna? Nei, virðulegi forseti. Ég ætla að gera hér tilraun til að útskýra hvers vegna ég tel svo ekki vera. Ég mæli hér fyrir frumvarpi um breytingu á ýmsum lögum varðandi aldursmörk. Markmiðið með frumvarpi þessu er að færa öll aldursskilyrði laga við sjálfræðis- og fjárræðisaldur sem er samkvæmt lögum 18 ára aldur. Hér vil ég nefna að það getur verið eðlilegt að setja hæfnikröfur um ýmsar stöður, ýmsar leyfisveitingar eða slíkt, en aldur á ekki að vera útilokandi þáttur einn og sér.

eða 70, lýsir því hversu handahófskenndar reglur þetta eru og hversu úrelt það er í raun að vera að setja aldursmörk í lög. Ef fyrir hendi eru málefnalegar ástæður til að takmarka aðgang að vissum leyfum eða réttindum er hægt að skrifa þær út í lögum eins og menntunarkröfur eða aðrar hæfnikröfur. Setjum okkur svo þá reglu hér eftir að miða við sjálfræðisaldurinn.

Ég ætla að fá að nefna dæmi úr frumvarpinu en ég ætla svo sem ekki að eyða öllum tímanum í að fara yfir öll ákvæði að svo stöddu, frumvarpið liggur fyrir. Fellt verði brott aldursskilyrði landsréttardómara og hæstaréttardómara sem er nú miðað við 35 ár. Þetta ákvæði er, að undanskildu aldursskilyrðinu, flott fyrirmynd þar sem málefnaleg skilyrði eru lögð fram um veitingu starfsins. Má nefna skilyrði um íslenskan ríkisborgararétt, að einstaklingurinn sé lögráða, hafi aldrei misst forræði á búi sínu,

Þar segir í greinargerð með lögunum, með leyfi forseta: „Kveðið er á um minni háttar breytingar á almennum hæfisskilyrðum ríkislögreglustjóra, aðstoðarríkislögreglustjóra, lögreglustjóra og aðstoðarlögreglustjóra sem eru staðgenglar lögreglustjóra, frá því sem nú gildir. Aldursskilyrði lögreglustjóra verður afnumið og menntunarskilyrði lögreglustjóra uppfært. Taka skal mið af starfsreynslu og menntun við slíkar skipanir og ætti aldur ekki að vera útilokandi þáttur.[…] Séu atvik með þeim hætti að einstaklingur hafi að baki slíka menntun og reynslu að hann uppfyllir að öllu leyti þær kröfur sem gera verður til lögreglustjóra

Mér þykir því augljóst að það hafi ekki mætt mikilli mótstöðu og fagna því að hér voru hv. þingmenn tilbúnir til að gera þessar breytingar og leggja til að aðra þætti ætti að leggja til grundvallar við skipun í þessar mikilvægu stöður í samfélagi okkar. Kröfurnar eru skrifaðar út í lögunum og aldur ætti ekki að skipta máli.

Ég fæ ekki skilið hvers vegna sjálfráða einstaklingur með viðeigandi þekkingu og hæfni í t.d. táknmáli megi ekki sinna þessu starfi fyrr en hann hefur náð 20 ára aldri. Ef ætlunin er að viðkomandi hafi meiri reynslu en 18 ára einstaklingar búi yfir þá verður bara að skrifa það út í lögunum. mér hins vegar að efast um að það sé ætlunin hér. Svo eru það áfengismálin, heita kartaflan. Það má vel vera að sumir telji afskaplega málefnaleg rök liggja að baki þess að einstaklingum sé ekki heimilt að versla vín undir 20 ára aldri. Þú mátt það auðvitað alls ekki 19 ára eins og staðan er í dag. En hvers vegna að stoppa við 20 ára aldurinn? Er ekki miklu hollara fyrir heilann að setja markið við 25 ár eða 30 ár? Er ekki bara jafnvel betra að miða við 50 ár því að þá er einstaklingurinn alveg örugglega kominn með góðan smekk á góðu víni?

Þá verð ég að fá að nefna að 18 ára fjárráða einstaklingur má reka fyrirtæki. Sá einstaklingur hefur jafnvel aðra í vinnu hjá sér og hefur þar af leiðandi áhrif á fjárhag annarra einstaklinga. Segjum sem svo að þessi einstaklingur reki veitingastað eða jafnvel hótel. Hann má þá ekki selja vín á veitingastaðnum sínum því að hann hefur ekki náð vissum aldri, jafnvel þótt hann drekki ekki vínið sjálfur, sem vissulega væri alveg hræðilegt viðskiptamódel. En einstaklingurinn ber samt sem áður algjöra ábyrgð á fjárhagslegum málefnum fyrirtækisins sem að mínu mati vegur mun þyngra en það hvort þessi einstaklingur fái sér sjálfur sopa eður ei.

Við þurfum að gæta þess að setja ekki handahófskenndar reglur því hæfni og færni fólks er væntanlega mjög mismunandi eftir aldri eins og ég hef reynt að sýna fram á í þessari ræðu minni. Atvinnufrelsi er bundið í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Það má alveg velta því fyrir sér og ég geri það hér hvort þessar handahófskenndu reglur falli raunverulega undir þá almannahagsmuni sem þarf til ef setja á atvinnufrelsinu skorður.

Því get ég ekki með nokkru lagi skilið hvers vegna aldurstakmarkið er 20 ár í lögunum og fæ ég ekki séð hvaða almannahagsmunir krefjist þess að atvinnufrelsi séu settar skorður með þessum hætti.

var gerð leit að þeim lögum sem fela í sér aldursskilyrði sem takmarka leyfi eða skyldu manna við annan og hærri aldur en 18 ára, svo og lögum sem fela í sér aldurshámark. Undanskilið frá frumvarpinu er ákvæði 4. gr. stjórnarskrár

Það var einstaklega gaman að fylgjast með umræðunni um það mál og ég gerði mér það til gamans að lesa kommentakerfið við fréttirnar og fylgdist svolítið með umræðunni, auðvitað af því að ég hafði áður lagt þetta mál fram. Mér fannst gagnrýnin heldur ómálefnaleg á köflum. Oft var talað um að með aldursskilyrðum séum við að setja einhver ósýnileg matskennd viðmið um virðingu og lífsreynslu einstaklinga. Þú sért svo miklu ábyrgðarfyllri þegar þú ert 35 ára heldur en 34 ára. Við eigum að sjálfsögðu að reyna eftir fremsta megni að setja ekki lög um einhverjar huglægar hugmyndir um lífsreynslu fólks af því að engir tveir einstaklingar eru eins

Það er nauðsynlegt og gott að við eigum umræðu um aldursmörk því að ef reglurnar okkar eru of handahófskenndar má jafnvel leiða að því líkur að um einhvers konar aldursfordóma sé að ræða og sérstaklega má leiða líkur að því þegar við erum að tala um aldurshámark.

Ég legg fram þetta frumvarp hér til umræðu um það í hvernig samfélagi við viljum búa. Viljum við búa í samfélagi þar sem tækifæri eru háð aldri eða viljum við að fólk eigi jafnan aðgang að tækifærum óháð því hvort það er 18 ára, 20 ára, 67 ára eða 71 árs?

Með mér á þessari tillögu eru hv. þingmenn Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir, Þórarinn Ingi Pétursson, Inga Sæland, Guðmundur Ingi Kristinsson, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. þá er það svo að hér á landi greinast árlega einstaklingar með einhverfu eða raskanir á einhverfurófi. Einhverfa er röskun í taugaþroska sem kemur jafnan fram snemma í barnæsku. Einhverfa er yfirleitt meðfædd og er til staðar alla ævi en kemur fram með ólíkum hætti eftir aldri, þroska og færni. Sökum þess hve einhverfa er margbreytileg er oft talað um einhverfuróf. Hægt er að hafa áhrif á lífsgæði einhverfra með markvissum aðgerðum, sérstaklega snemma á lífsleiðinni. Nokkuð er um að einstaklingar greinist á fullorðinsárum með einhverfu, oft í framhaldi af kulnun eða í kjölfar geðræns vanda. Þegar einstaklingur hefur fengið greiningu á einhverfurófi er mikilvægt að einstaklingur og fjölskylda fái fræðslu um einhverfurófið og aðferðir sem gætu hentað þeim vel.

Nauðsynlegt er að einstaklingar með einhverfugreiningu séu hafðir með í ráðum þegar unnið er eftir samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og öðrum mannréttindasáttmálum. Þjónustu- og þekkingarmiðstöð sem hér eru lögð til fyrir einhverfa getur orðið liður í þeirri vinnu. Við flutningsmenn þessarar tillögu teljum mikilvægt að komið verði á fót þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir einhverfa þar sem öll sú þekking sem til er um einhverfu verði dregin saman á einn stað og börn jafnt sem fullorðnir geti fengið þjónustu með þarfir þeirra í huga. Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir einhverfa hefði það verkefni að veita þjónustu á sviði ráðgjafar, hæfingar og endurhæfingar ásamt því að afla og miðla þekkingu á aðstæðum einhverfra í því skyni að bæta þjónustu og stuðla að framförum. Þá væri verkefni hennar einnig að hafa yfirsýn yfir aðstæður þeirra sem eru einhverfir og gegna samhæfingarhlutverki gagnvart öðrum sem veita umræddum notendum þjónustu. Auk þess væri hlutverk þjónustu- og þekkingarmiðstöðvarinnar að sinna fræðslu, ráðgjöf og stuðningi við aðstandendur, skóla og aðrar þjónustustofnanir. Ég held að að þeir sem hafa komið að málum sé þessu öllu sammála. Það er ljóst, virðulegur forseti, ávinningurinn af þjónustu- og þekkingarmiðstöð sem þessari væri að einhverfir, hvort sem um er að ræða börn eða fullorðna og aðstandendur þeirra, og jafnframt skólar og vinnustaðir geti sótt upplýsingar um alla þá aðstoð sem stendur þeim til boða ásamt því að fá leiðbeiningar og fræðslu. Við vitum sem aðstandendur og foreldrar sem eiga fötluð börn að það getur verið snúið að leita á rétta staði eftir eftir réttri þjónustu og hreinlega að vita um alla þá þjónustu sem í boði er hjá hinu opinbera og sveitarfélögum. Þá skiptir einnig máli að bæta almenna fræðslu til samfélagsins til að auka skilning og bæta viðmót gagnvart einhverfum. Það skiptir lykilmáli í þessu öllu saman að öll sú þekking sem til staðar er í samfélaginu og víðar sé dregin saman og sett á einn stað og það er nú fyrst og fremst tilgangur þessarar tillögu sem hér um ræðir. Ég held að markmið þessarar tillögu sé öllum ljóst. Það er auðvitað að bæta lífsgæði þeirra sem eru einhverfir, bæta lífsgæði þeirra sem greinast með einhverfu ásamt því að rjúfa mögulega einangrun sem oft fylgir þessu öllu saman.

þetta góða mál sem hér hefur verið reifað og er stoltur af því að vera meðflutningsmaður. Ég óska þess innilega að það hljóti brautargengi hér í nefndum og umræðum sem í kjölfarið fylgja. Það er gott að halda því til haga að

gott að hafa í huga að hér hafa nú í þessum sal setið fjölmargir með einhvers konar Asperger eða einhvers konar vísi að því sem hér er um rætt. vert að hafa í huga að margir þeir sem hafa skarað fram úr í heiminum í sögunni hafa verið á einhvers konar rófi

þekkingu og upplýsingum og niðurstöðum rannsókna gæti kannski leitt til aukinnar meðvitundar um í fyrsta lagi hvað hvað væri æskilegt eða ekki æskilegt að meðtaka. Við vitum að við erum umvafin hugbreytandi efnum. Áfengi er hugbreytandi og mætti jafnvel segja að kaffi væri það að sumu leyti líka, það það breytir ástandinu og svo hef ég séð a.m.k. tvær heimildarmyndir, mjög áhugaverðar, um hvernig breytt mataræði breytti mjög líðan viðkomandi og hegðan.

sem ég er sammála þingmanninum að sé góð og ekki síður mikilvæg fyrir samfélagið allt. Ég ætla ekki að reyna að setja mig í stöðu einhvers sérfræðings hvað greiningar og og slíkt varðar en ég held að það sem er mikilvægast í þessu sé einmitt það sem ég nefndi í framsögu minni, að öll sú þekking sem nú þegar er til staðar sem er, eins og ég nefndi, á mismunandi stöðum í

þessa fólks og gera það að virkari þátttakendum í samfélaginu með því m.a. að rjúfa þessa félagslegu einangrun. Það er auðvitað fyrst og fremst markmiðið með þessari tillögu. En auðvitað er það líka rétt hjá hv. þingmanni að einhverfa er sjálfsagt jafn misjöfn og við erum mörg, getur verið á öllum stigum og auðvitað eru margir virkir þátttakendur í okkar samfélagi. En ég held að með stofnun sem þessari þá getum við aukið lífsgæði þessa fólks enn frekar.

Eitt sem ég hefði talið vera spennandi áskorun í þessu er að auka virkni þeirra sem eru hugsanlega með mjög sterka hæfileika á einu tilteknu sviði en glíma kannski síðan við einhverfueinkenni á öðrum sviðum, að geta veitt slíku fólki fólki farveg í atvinnulífi, leyft því að njóta sín og njóta hæfileika sinna og sérgáfna sem sannarlega eru svo ótal mörg dæmi um. Það finnst mér út af fyrir sig vera ein af þeim mest spennandi áskorunum sem við blasa í þessu og það að geta einmitt aukið lífsfyllingu og vellíðan þeirra sem teljast á rófi, á hvaða stigi sem það væri. Ég er ekki viss um hvort það hafi verið gerð greining eða fjármálaleg úttekt á því hversu mikil starfsemi myndi þarna rúmast en það væri áhugavert ef þingmaðurinn hefði þær áætlanir eða kannski einhvers konar ekki að það skipti höfuðmáli heldur bara að ímynda sér hvað þarf og hvað væri mögulegt að gera. Gætum við verið að leita eftir alþjóðlegu samstarfi við aðrar sambærilegar

eins og nafnið gefur til kynna. Við erum alltaf að reyna að öðlast meiri og betri þekkingu á þessu viðfangsefni. Það sem hefur kannski komið meira í ljós á síðustu árum er

að styðja við þetta fólk og koma því aftur í hina daglegu rútínu, koma því í vinnu og gera það aftur að virkum þátttakendum í þjóðfélaginu. Ég hef trú á því að stofnun sem þessi þar sem allt er komið á einn stað geti liðkað fyrir því og dregið úr þessari félagslegu einangrun sem þessu fylgir. Ég held því að það séu ótal kostir ótal kostir við þessa tillögu, að koma á fót þessari stofnun, og það á öllum sviðum, alveg sama hvort við erum að tala um rannsóknir eins og hv. þingmaður nefndi eða bara að taka utan um fólk og styðja við það við greiningu, hjálpa því og ýta því aftur út í hið daglega líf sem við öll þekkjum að mun á endanum gagnast samfélaginu

Meðflutningsmenn mínir eru hv. þingmenn Bjarni Jónsson, Jódís Skúladóttir, Orri Páll Jóhannsson, Logi Einarsson, Oddný G. Harðardóttir, Inga Sæland og Guðmundur Ingi Kristinsson. Frumvarpið inniber það að við 1. gr. 2. mgr. 28. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Veikt eða slasað barn skal eiga rétt á umönnun foreldra.

Það er sem sagt verið að leggja hér til að sérstaklega verði kveðið á um það í barnalögum að í forsjárskyldu felist að veikt barn eða slasað barn eigi rétt á umönnun foreldra sinna. Samhliða þessu flutti ég þingsályktunartillögu sem kveður á um að félags- og vinnumarkaðsráðherra verði falið að koma á fót starfshópi til að kanna hvernig foreldrum barna verði gert kleift að rækja þessa skyldu með samkomulagi milli aðila vinnumarkaðarins eða með setningu reglna á þeim vettvangi.

Mikil áhersla er lögð á að þetta nái fram að ganga og ég vona svo sannarlega að það verði til þess að þessi hagsmunasamtök ýti á að þetta verði tekið til umræðu í kjarasamningum því að hvergi annars staðar getur þetta komið inn.

Samningur sá var undirritaður af Íslands hálfu 26. janúar 1990 og var fullgiltur 28. október 1992. Hann öðlaðist síðan gildi hér á landi 27. nóvember 1992.

Í því sambandi má benda á að samningurinn leggur m.a. þær skyldur á aðildarríkin að tryggja réttindi veikra og slasaðra barna en frumvarp þetta ásamt fyrrgreindri þingsályktunartillögu miðar að því að tryggja betur að þeirri þjóðréttarlegu skuldbindingu verði fullnægt. Forsjá barns er eitt af meginatriðum barnaréttar en á henni byggjast lagatengsl barns við foreldra sína eða aðra þá sem fara með forsjána. Forsjá barns snýst fyrst og fremst um ábyrgð, skyldur og réttarstöðu foreldra. Sá réttur felur annars vegar í sér rétt foreldra til að taka ákvarðanir um uppeldi barns og hins vegar rétt barns til að njóta forsjár foreldra sinna.

Hlutverk foreldra og forráðamanna er víðfeðmt og verður aldrei upp talið til hlítar í lögum. Við sem flytjum þessa tillögu teljum þó að leggja verði sérstaka áherslu á rétt barns til að njóta umönnunar foreldra eða forráðamanna þegar það er veikt eða slasað. Þótt þessi réttur sé þegar fyrir hendi kemur hann hvergi beint fram í lögum og er lagt til að úr því verði bætt. Tilefni þess að árétta þennan rétt veikra og slasaðra barna í lögum er að rétturinn til að vera með og sinna veiku eða slösuðu barni hefur fyrst og fremst verið réttur foreldris eða þess sem fer með forsjána frekar en að vera réttur barnsins sjálfs. Í því sambandi má benda, eins og ég sagði áðan, á að kjarasamningar á íslenskum vinnumarkaði hafa í langflestum tilvikum haft að geyma ákvæði um rétt foreldra til að sinna veikum börnum og þannig er rétturinn tengdur starfi og ráðningarsambandi forsjáraðila og vinnuveitanda. Það kom einmitt fram á þessum fundi í morgun að það væri mjög oft undir bara velvild vinnuveitandans komið hvort fólk gæti tekið fleiri frídaga en í rauninni kjarasamningar kveða á um. Með því að mæla fyrir um þennan sjálfstæða rétt barnsins er því gert ráð fyrir að búið verði svo um hnútana á vinnumarkaði að rétturinn verði virtur og þannig tryggður hverju og einu barni,

Eins og málum er nú háttað getur foreldri sem á fleiri en eitt barn þurft að deila réttindum milli barna sinna. Einbirni sem veikist eða slasast og á tvo foreldra á vinnumarkaði er því í mun betri stöðu og gæti átt rétt á 20–30 dögum með foreldrum sínum á meðan veikt eða slasað barn úr systkinahópi sem deila þarf dögum gæti aðeins notið fáeinna daga ef aðstæður haga því þannig að systkini viðkomandi hafi einnig orðið veik eða þá að ekki er hægt að gera ráð fyrir því að þau verði veik síðar á árinu. Munurinn á réttindum barna getur því verið umtalsverður og á sama hátt geta möguleikar foreldris á að sinna börnum sínum verið mjög mismunandi. Réttindin eru því ekki aðeins réttur foreldra á launuðu leyfi úr vinnu til að annast veikt barn heldur fremur réttur barnsins til að njóta þeirrar umönnunar sem það þarfnast. Svo sem áður greinir er samhliða frumvarpi þessu lögð fram tillaga til þingsályktunar um skipun starfshóps sem kanni hvort skilgreina eigi á vinnumarkaði rétt foreldra eða þeirra sem fara með forsjána til að annast veikt eða slasað barn með tilliti til fjölda barna og mögulegar útfærslur á því fyrirkomulagi með tilliti til launamissis foreldris, leyfis frá störfum eða vinnutaps og réttinda á vinnumarkaði. Er þessi leið farin þar sem skyldur og réttindi á vinnumarkaði eru aðallega skilgreind, eins og ég sagði áðan, í kjarasamningum og því talið rétt að aðilar semji um þau sín á milli. Þar sem um er að ræða tvenns konar réttindi, annars vegar rétt veiks eða slasaðs barns til umönnunar foreldris og hins vegar rétt starfsmanns til að annast veikt eða slasað barn, þykir rétt að fara þessa leið. Ég árétta hér að það er mikilvægt til þess að sem best samræmi sé á milli þessara réttinda. Virðulegi forseti. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð um þetta og legg til að málinu verði vísað til hv. velferðarnefndar.